frá Berglindi Hörpu Svavarsdóttur og eftirfarandi fyrirspurnum frá Rögnu Sigurðardóttur: Á þskj. 590, um ívilnanir við endurgreiðslu námslána heilbrigðisstarfsfólks, á þskj. 599, um fyrirspurnir í gegnum Heilsuveru, og á þskj. 600, um tæknilausnir í heilbrigðisþjónustu. Einnig hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 547, um þvingaða lyfjagjöf við brottvísun, frá Andrési Inga Jónssyni.

Virðulegi forseti. Við Íslendingar höfum sýnt það með löggjöf og almenningsáliti að við lítum kynferðisbrot sérstaklega alvarlegum augum. Kynlífsmansal er alvarlegasta kynferðisbrot sem hægt er að fremja og því ætti viðhorf okkar valdhafa til þess að endurspegla vilja þjóðarinnar í þessum efnum. Ísland hefur undirgengist alþjóðlegar skuldbindingar sem lýsa því skýrt yfir að við berum lagalega ábyrgð gagnvart þolendum mansals þó að þeir hafi ekki orðið fyrir mansali á Íslandi. Svo berum við líka siðferðilegar skuldbindingar sem almennilegt fólk gagnvart þeim sem brotið hefur verið á með þessum hætti. Við vitum hversu alvarleg og langvarandi áhrif kynferðisbrot hafa á þolendur. Rannsókn Stígamóta frá árinu 2022 sýnir að vændi hefur alvarlegri afleiðingar og því er auðvelt að gera sér í hugarlund hversu enn alvarlegri afleiðingarnar eru á þolendur kynlífsmansals. Hluti af afmennskun og niðurbroti mansalsþolenda er að taka af þeim gild skilríki þannig að þau séu háð kvölurum sínum um ferðafrelsi. Fólk er þannig yfirleitt flutt milli landa á fölsuðum skilríkjum til að gera því erfiðara að leita sér aðstoðar. Að halda því gegn mansalsþolanda að viðkomandi hafi komið til landsins á fölsuðum skilríkjum er því sambærilegt við að halda því gegn viðkomandi að hafa orðið fyrir kynferðisbroti. Samkvæmt íslenskum lögum stendur þolendum mansals til boða að fá húsnæði, fjárhags- og lögfræðiaðstoð og í boði er dvalarleyfi bæði fyrir staðfesta þolendur mansals og, frá árinu 2019, einnig fyrir hugsanlega þolendur mansals. Það gefur því augaleið, virðulegi forseti, að það er vilji löggjafans ekki síður en almennings að þolendur kynlífsmansals njóti vafans og að lagatæknileg atriði ættu ekki að standa í vegi fyrir því að veita því fólki hæli á Íslandi. Virðulegi forseti. Framúrskarandi fyrirtæki er viðurkenning sem árlega er veitt þeim fyrirtækjum sem skara fram úr, hafa tekið til hjá sér, jafnvel ráðist í breytingar og betrumbætur. Alþingi sé ekki dæmigert fyrirtæki í þeim skilningi orðsins gildir hér sem annars staðar að halda vöku sinni og laga úrelta starfshætti. Okkur ber að gera Ísland að besta mögulega Íslandi, standa vörð um réttlæti og þau mannréttindi allra Íslendinga sem hér kjósa að búa, starfa og eldast síðan með reisn. Alþingi er rótgróin og stolt stofnun sem til þessa hefur ekki gert mikið af því að beina sjónum að eigin veikleikum, hvað þá að leita ráðgjafar eða aðstoðar. Ég vil því leggja til, herra forseti, að við efnum á komandi ári til eðlilegrar sjálfsskoðunar með aðstoð bestu sérfræðinga með það að markmiði sem hér hefur verið lýst ráðast síðan í að innleiða nýjan sið þar sem þess gerist þörf, rétt eins og tugir fyrirtækja gera á ári hverju, meira að segja ríkisfyrirtæki. Hið háa Alþingi munu engu glata af reisn sinni og virðingu við slíka sjálfsskoðun og breytingastjórnun þar sem það á við. þessu sögðu vil ég leggja til að við viðurkennum einnig að sitthvað mætti betur fara í því efnahagskerfi sem við höfum boðið þegnum okkar upp á áratugum saman, ólgusjónum ófyrirsjáanlega með öllum þeim tilraunum til inngripa og afskipta sem augljóslega hafa ekki virkað sem skyldi. Það veikir mjög tiltrú á bæði ríkisvaldinu og Seðlabankanum þegar svo dramatískar tilraunir til úrbóta sem raun ber vitni virka hreinlega ekki svo mánuðum og árum skiptir. Til þess er sífellt vitnað að vextir séu eina vopnið gegn verðbólgunni. Höfum það hugfast að sé gripið til vopna ber einnig að grípa til varna og hafa mannúð í fyrirrúmi. Sárabindin, verkjalyfin og plástrana skortir svo sárlega um þessar mundir og fyrirsjáanleg er enn meiri pína. Venjulegt fólk reiðir sig á okkur, herra forseti, og okkur ber að bregðast við af fullum þunga. Fólkinu okkar blæðir og þá mest viðkvæmustu hópunum.

Svo er öskrað og grenjað þegar Flokkur fólksins vill sækja fé í þessa græðgismaskínu með því að koma bankaskattinum í 0,838%. Enn og aftur erum við fórnarlömb valdníðslu og okurs, enn og aftur fara fram stórkostlegir fjármagnsflutningar frá almenningi til auðmanna og okrara sem stendur nákvæmlega á sama um allt nema botninn á sér sjálfum. Græða og græða meira er eina hugtakið sem þeir þekkja og hafa tileinkað sér. Þetta er ógeðsleg ríkisstjórn sem gerir ekkert til að vernda okkur gegn þessum hryllingi. Löggjafarvaldið er á Alþingi og það er þar sem taka skal á þessum óþverra öllum saman. Það er þar sem setja ber lög til verndar heimilunum, það er þar sem lög eru sett til að verjast því að græðgismaskínur fjármálafyrirtækjanna fleygi hækkun bankaskattsins til baka og beint í andlitið á okkur aftur. Það er algjört bull og algjör fyrirsláttur að ætla að halda því fram að þetta lið geti gert nákvæmlega það sem því sýnist. Það er algerlega undir þessari ríkisstjórn komið. Bankarnir eru meira en aflögufærir, svo mikið vitum við. Og eitt skulum við hafa algerlega á hreinu, að þetta er mannanna verk. Svo stöndum við hér, skipti eftir skipti, ár eftir ár, og biðjum um réttláta ölmusu í orðsins fyllstu merkingu fyrir fátækasta fólkið í landinu. Nú förum við að biðja eina ferðina enn um það að koma til móts við fátækustu eldri borgara landsins og veita þeim 66.000 kr. eingreiðslu í jólabónus núna fyrir jólin. Það verður athyglisvert að sjá hvernig varnarmúrinn er reistur um peningakerfið okkar þá, hvernig fjármunir okkar passa ekki til þess að styðja við langfátækasta eldra fólkið okkar núna fyrir jólin.

Ísland stendur sig verst á Norðurlöndunum. Ekkert ríki innan OECD lækkar jafn mikið milli kannana og Ísland. Hér mega viðbrögðin ekki vera eins og svo oft gerist; flóðbylgja frétta og tilfinninga í nokkra daga og svo gerist ekkert. Alþingi þarf að taka sér pláss í þessu máli, ræða þessar niðurstöður og skólamál almennt séð meira. Það þarf að ræða þá staðreynd að rúmlega 40% nemenda geta ekki lesið sér til gagns eftir að hafa lokið grunnskólanámi á Íslandi, 40% nemenda. Við þurfum að horfa á hvað er að gerast í skólunum sem getur skýrt þessa stöðu, hvaða umgjörð stjórnmálin hafa skapað skólanum. Og stjórnmálin geta ekki bara litið undan. Þetta er pólitískt samtal og það þarf pólitískt samtal um hvað við viljum fá út úr náminu fyrir börnin okkar. Við eigum að ræða stefnu í skólamálum og hvaða árangur við viljum ná fram fyrir börnin okkar. Jón Pétur Zimsen, aðstoðarskólastjóri Réttarholtsskóla, vill benda á að strax í sex ára bekk eigi svo gott sem öll börn að geta verið læs. Það eigi að mæla jafnt og þétt hvar börnin eru stödd þannig að hægt sé að styðja þau og bregðast við þannig að enginn verði út undan. Í dag eru 40% barna út undan og hefur Jón Pétur sett stöðuna í samhengi við þau tækifæri og þau lífsgæði sem verið er að hafa af börnunum í íslenskum skólum með þessum árangri. Grunnskólarnir eiga að fá niðurstöðurnar í PISA ef okkur er alvara með að bregðast við. Það er algjört fyrsta skref. Eistland, sem vegnar best í Evrópu, veitir skólum þessi gögn.

forseti. Ókeypis heimsending og Dropp afhending. Og hvað er það sem er afhent heim að dyrum? Jú, það er áfengi. Netsala á áfengi hefur vaxið síðustu ár. Með því að selja áfengi í gegnum erlendar vefsíður og senda heim til fólks er farið blygðunarlaust á svig við einkaleyfi Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins til smásölu á áfengi og lög brotin og yfirvöld gera ekkert í málinu. Talsmenn netsölu segja þetta vera mikið frelsismál. Í mínum huga er þetta liður í því að höggva í núverandi fyrirkomulag enda iðulega skautað fimlega fram hjá þekktum afleiðingum aukins aðgengis að áfengi. Aukið aðgengi eykur neyslu með tilheyrandi áhrifum á velsæld fólks og fjölskyldur þeirra og veldur óumdeilanlega miklum samfélagslegum kostnaði. Veigamestu rökin fyrir því að takmarka aðgengi að áfengi lúta einmitt að lýðheilsusjónarmiðum, rétt eins og við takmörkum aðgengi að ýmsum skaðlegum efnum á nákvæmlega þeim forsendum. Stóra myndin er sú að síðustu áratugi dró verulega úr neyslu ungmenna á áfengi. Það gerðist með markvissu forvarnastarfi. Því miður höfum við séð bakslag í þeirri baráttu. Frá fermingaraldri og fram yfir tvítugt eru börn og ungmenni hvað viðkvæmust fyrir neyslu áfengis. Rannsóknir hafa sýnt að hættan á því að einstaklingar þrói með sér sjúkdóma sem tengjast áfengisneyslu sé mest á þessu æviskeiði.

Hluti af þessari þróun eru áfengisauglýsingar í útvarpi, á netinu og á samfélagsmiðlum, hvernig netsölumenn koma því á framfæri við fólk að það geti fengið áfengi sent heim að dyrum. Einn aðili auglýsir t.d.: Við sendum áfengi heim, við megum bara ekki auglýsa það. Og hann kemst upp með það. Með auknum sýnileika þessara auglýsinga og normalíseringu fjölgar óhjákvæmilega þeim stundum í daglegu lífi þar sem áfengi ber fyrir augu. Mér þykir þessi þróun alvarleg og við sem höfum staðið gegn búsi í búðir og öðrum breytingum á núverandi fyrirkomulagi hljótum að líta svo á að hér sé verið að færa víglínuna til og við því þarf að bregðast. Og ég mun sannarlega ekki styðja mál dómsmálaráðherra, komi það hér inn í þingið, um aukna netsölu eða leyfi fyrir

Virðulegi forseti. Nú þegar Úkraínumenn hafa barist í bráðum tvö ár fyrir sameiginlegum gildum okkar og frelsi, deila bandamenn okkar um áframhaldandi stuðning við þá. Einhverjum finnst orðið nóg um afskipti lýðræðisríkja af átökum sem geisa um allan heim. Okkur þingmönnum berast daglega áköll hvaðanæva að um stuðning sem varðar líf eða dauða. Hörmungarnar fyrir botni Miðjarðarhafs láta engan ósnortinn og undanfarið hafa augu okkar skiljanlega verið á þeim.

ótrúlegt megi virðast. Það eru lítil takmörk fyrir hugmyndaauðgi í þeim efnum. Og afganska þjóðin sveltur heilu hungri ofan á ofríkið. Úgandamenn senda okkur áköll vegna ofsókna gagnvart hinsegin samfélaginu sem áfram er þrengt að. Og um liðna helgi var lítil klausa í Morgunblaðinu um neyð 25 milljóna manna í Súdan, neyð vegna viðvarandi stríðs í landinu, stríðs sem hjálparstarfsmenn kalla „gleymda stríðið“. Hvað eigum við, friðsæl velmegunarþjóð, að gera? Er mögulegt að hjálpa öllum? Er siðferðilega verjandi að segja úllen dúllen doff við neyð annarra og velja þá sem við hjálpum? Það er farið að molna undan stuðningi við Úkraínu og það er mikið í húfi. Við megum ekki láta undan síga og þurfum að standa áfram þétt að baki Úkraínu. Ég hvet íslensk stjórnvöld til að vera ekki eftirbátur Norðurlandanna í þeim efnum, við munum gjalda fyrir það dýru verði. Og til að svara spurningunni þá eigum við að gera allt sem við getum, meira en ekki minna, til að hjálpa okkar minnstu bræðrum, hvar sem þeir eru staddir. Það er siðferðileg skylda okkar.

Í dag bíða 800 einstaklingar eftir plássi á hjúkrunarheimili, þar af 400 manns hér í Reykjavík. Á sama tíma bíða yfir 90 manns eftir útskrift á Landspítala en komast hvergi þar sem ekkert úrræði er að fá. Landspítalinn er fyrir undir miklu álagi og þetta hefur bæði áhrif á alla þjónustu hans og eykur álag á starfsfólkið.

þótt það myndi þýða að við myndum bæði auka lífsgæði eldri borgara og spara gífurlega fjármagn til lengri tíma. Það gengur ekki að 70 manns liggi á göngum Landspítalans. Það gengur ekki heldur að 90 manns dvelji þar í bið eftir úrræði sem er bæði betra og ódýrara. Hér þarf, virðulegur forseti, að taka til hendinni. að bæta heimahjúkrun mun bara hjálpa til að litlu leyti. Það þarf einnig að skoða kosti þess að byggja smærri einingar til að þjónusta fólk í sinni heimabyggð. Það er engan veginn mannúðlegt að eldra fólk sé flutt landshluta á milli til dvalar á hjúkrunarheimili. Það hefur eingöngu í för með sér félagslega einangrun. Virðulegi forseti. Við þurfum að fara að horfa á þennan málaflokk af einhverri virðingu. Þetta er hópurinn sem reist hefur velferðarkerfi landsins. Ég er ekkert viss um að við sem nú förum með fjárveitinga- og löggjafarvaldið viljum húka á biðlistum eftir þjónustu eða liggja á göngum spítala þegar kemur að því að við verðum gömul.

Virðulegi forseti. Á þeim tímum sem við búum á er auðvelt að hlaupa á eftir popúlísku áliti annarra og jafnvel er það bara auðveldara til skemmri tíma en að standa í lappirnar, hafa trú á eigin sannfæringu og nálgast umræðuna út frá staðreyndum sem er aflað með því að kynna sér málin og það sem liggur til grundvallar hverju sinni. Við höfum öll fengið ýmiss konar áskoranir um að ráðast í ýmsar aðgerðir undanfarnar vikur, úr ýmsum áttum. Þeir póstar varða ýmis mál. Hafa allar staðreyndir verið hafðar til grundvallar í þeirri umræðu? Hér ætla ég ekki að tiltaka neitt eitt umfram annað en oft hættir okkur til að láta undan í ákvarðanatökum vegna sjónarmiða sem ekki verður annað séð en að byggist á pólitískum rétttrúnaði eða til að styggja ekki neinn. En þannig virkar lífið því miður ekki. Við verðum að passa að láta prinsippin ekki flækjast fyrir í okkar vinnu að framfaramálum í þágu þjóðarinnar og orð sem hér eru látin falla eða annars staðar úti í samfélaginu af okkar hálfu bera svo sannarlega ábyrgð því fólk hlustar á okkur. Það treystir því og býst við því að við nálgumst umræðuna með röksemdum, skynsemi og staðreyndum. Stjórnmálin eru oft skemmtileg en þau eru líka krefjandi og sérstaklega á tímum sem þessum. Í gegnum allt lífið færum við ákveðnar fórnir fyrir þær ákvarðanir sem hafa verið teknar. Þetta ferðalag sem lífið er býður ekkert oft upp á mikla fyrirhyggju frá degi til dags en við vinnum af sannfæringu og höfum trú á því að það sem við erum að gera sé það rétta í stöðunni. En að því sögðu þá vil ég hvetja okkur til að nálgast næstu daga og vikur með samvinnuhugsjón og nálgast hlutina út frá skynsemi og með röksemdum og staðreyndum. Fólkið okkar treystir á það og við í Framsókn munum gera akkúrat það, nú sem áður, að hafa samvinnu að leiðarljósi svo hægt sé að vinna áfram að framfaramálum þjóðinni til heilla.

Erfiðast var að fylgjast með aðstandendum þeirra sem hafa látist leggja rósir á tröppurnar hér við Alþingishúsið. Að sjá mæður með föðurlaus börn og tárvota foreldra syrgja barnið sitt er erfitt en að sama skapi vitnisburður um hve vandinn er alvarlegur. Stefnuleysi stjórnvalda er sömuleiðis sorglegt en það hefur ekki verið í gildi stefna í áfengis- og vímuvörnum síðan 2020. Fólk deyr í tugatali á ári hverju og samt er ekki unnið eftir neinu langtímaplani. Ég hef nú lagt fram þingsályktunartillögu ásamt öðrum þingmönnum Viðreisnar um mótun slíkrar stefnu og að hana eigi að leggja fram ekki síðar en í vor. Við hljótum að gera allt sem við getum til að fækka dauðsföllum og hlúa betur að fárveiku fólki. Þetta er flókinn heilbrigðisvandi sem ekki er hægt að leysa með plástrum hér og þar. Fárveikt fólk með banvænan sjúkdóm á ekki að þurfa að bíða mánuðum saman eftir aðstoð. Úrræðaleysið er algjört og við þurfum að breyta því. Stjórnvöld og við öll verðum að skilja að þessir 80–100 einstaklingar sem látast úr þessum sjúkdómi á ári hverju eru fólk af holdi og blóði, fólk sem hefði getað lagt margt gott til samfélagsins, skapað margvísleg verðmæti ef sjúkdómurinn hefði ekki tekið völdin. Það er líka tímabært að við áttum okkur öll á því að markvissar aðgerðir, hvort sem er í forvörnum, meðferðarstarfi eða með eftirfylgni, geta dregið umtalsvert úr álagi á löggæslu, dómstóla, fangelsi, heilbrigðiskerfið og önnur velferðarkerfi okkar. Skynsamleg stefna til lengri tíma getur sparað samfélaginu peninga. Skýr stefna í áfengis- og vímuefnavörnum sendir skýr skilaboð um það að okkar veikasta fólk skipti máli. Það er ekki afgangsstærð eða jaðarhópur sem á minni rétt til heilbrigðisþjónustu en aðrir. Okkur ber skylda til þess að fækka þeim rauðu rósum sem lagðar eru á tröppur Alþingishússins af ástvinum þeirra sem látast úr þessum grafalvarlega sjúkdómi.

Það hefur mikið verið rætt um rammaáætlun í tengslum við þetta og stöðuna á henni og þá rammaáætlun sem þingið afgreiddi hér fyrir einu og hálfu ári síðan og virkjunarfyrirtækjum svolítið kennt um að hafa ekki farið í þessar framkvæmdir. Ef þessi rammaáætlun er skoðuð þá sjá það allir sem fylgjast með þessum málaflokki að þetta er algjörlega lægsti samnefnari í virkjunarkostum. Hér eru fjórir vatnsaflskostir, einn af þeim er framkvæmanlegur. Síðan eru hér jarðvarmasvæði á Hengilssvæðinu, framkvæmdastopp Samfylkingarinnar undir forystu Samfylkingarinnar í Reykjavík í tíu ár. Forstjóri þessarar stofnunar sagði ítrekað við landsmenn þar til fyrir stuttu að það þyrfti ekkert meiri raforku á Íslandi þeir eru loksins að fara af stað núna eftir að skipt var um forstjóra og mun það taka langan tíma. Síðan erum við með jarðvarmasvæði á Reykjanesi og vindorkukosti. Þannig að þetta er nú burðurinn sem kerfið hefur til að vinna úr.

að hér verði gripið til neyðarráðstafana, að það verði sett hér fram frumvörp sem tryggja eflingu flutningskerfisins strax á næsta ári milli Norður- og Suðurlands. Við þurfum að fara í ákveðin skref í vindorku, það er skammtímalausn sem kemur fljótt inn, og svo vatnsafl og horfa á vatnsaflskostina út frá þjóðaröryggi þegar kemur að þessum málum vegna staðsetningar allt of marga virkjana hér á suðvesturhorninu.

Ég fagna því mjög ef sú afstaða er að koma fram frá þingflokki Sjálfstæðisflokksins núna sem ég hef nú talið mig vita að væri skoðun þess ágæta hóps en hann ekki haft stöðu til að ganga fram með þeim hætti sem ég veit að þingflokkurinn telur skynsamlegt. En það er vonandi að breytast. Ég bara ítreka það sem ég sagði hér í ræðu í gær, að þingflokkur Miðflokksins mun styðja við öll þau mál sem til gagns geta orðið og vit er í til þess að tryggja að þessu neyðarástandi í orkumálum linni. En ég verð jafnframt að minna á það sem hv. þm. Jón Gunnarsson sagði svo réttilega í viðtali á Bylgjunni í gærmorgun, réttilega að mínu mati og augljóslega hans sjálfs, að í núverandi ríkisstjórnarsamstarfi þá komast menn ekki áfram.

og séu þau til bóta og ætluð til aukinnar grænnar orkuframleiðslu með skynsamlegum hætti þá mun ekki standa á þingflokki Miðflokksins að styðja við þau. Það mun sömuleiðis, miðað við yfirlýsingar gærdagsins, ekki standa á þingflokki Viðreisnar að gera það.

hvernig menn ætla að komast fram hjá til að komast áfram með þessi mál. Á meðan samstarfið heldur og afstaðan er sú að menn komist ekki áfram í þessu stjórnarsamstarfi þá er það auðvitað þannig að orðin hafa minni merkingu heldur en ef hér væri raunverulega keyrt áfram til hagsældar í þessum efnum.

Virðulegi forseti. Í stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar um Fangelsismálastofnun og starfsemi hennar birtist okkur mynd af málaflokki sem hefur orðið út undan. Staðan nú er sú að kerfið virkar ekki. Undirfjármögnun og aðhaldskröfur ár eftir ár hafa orðið til þess að nú á Fangelsismálastofnun erfitt með að uppfylla hlutverk sitt og starfa samkvæmt lögum. Ýmislegt veldur því að gera þarf betrumbætur á þessu kerfi. Uppsöfnuð viðhaldsþörf er orðin mikil í fangelsum landsins. Talið er að upp á vanti heil 18 stöðugildi hjá Fangelsismálastofnun, bæta þarf menntun fangavarða, há veikindatíðni er hjá fangavörðum og undirmönnun er viðvarandi vandamál. Vinnuaðstaða fangavarða er slæm. Öryggismálum er ábótavant. Staða kvenfanga er ekki góð. Afplánunarrýmum hefur ekki fjölgað að ráði undanfarin ár. Afbrot hafa aukist, aðallega vegna fólksfjölgunar. Boðunarlistar eru langir. Dómum er að fjölga, dómar eru að þyngjast. Dæmdum fangelsisdögum hefur fjölgað en ekki fé og stöðugildum. Ýmsir vankantar eru á veitingu heilbrigðisþjónustu fyrir fanga. Dæmi eru um að Landspítalinn hafi neitað að taka við fólki í geðrofi. Reksturinn hefur gengið fyrir viðhaldi. Fangelsismálastofnun hefur neyðst til að skera niður í öllu nema algjörri grunnþjónustu, sem er að vista fanga. Húsakostur er úr sér genginn á Litla-Hrauni og ástandið er alvarlegt og heilsuspillandi. Stjórnendur Fangelsismálastofnunar eru ábyrgir fyrir viðhaldi og rekstri en uppi eru hugmyndir um að færa ábyrgð á viðhaldi til Ríkiseigna. Nýbygging Litla-Hrauns klárast 2028. Þangað til eru fangar og fangaverðir og annað starfsfólk í heilsuspillandi húsakosti. Mikilvægt er að huga strax að skaðaminnkun. Það er ekki verjandi að láta fólk sitja hér í efnamengun sem getur valdið óafturkræfum heilsuskaða. Ég vænti þess að

Frú forseti. Í gær kynnti ríkisendurskoðandi hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd stjórnsýsluúttekt sína á því hvernig til tókst við uppstokkun og fjölgun ráðuneyta í öðru ráðuneyti Katrínar Jakobsdóttur, breytingar sem voru tilkynntar í lok nóvember 2021 og tóku gildi rúmlega tveimur mánuðum síðar. Eins og kunnugt er var fjölgað úr 10 ráðuneytum í 12, eða um tvö. Það sem mesta athygli vekur í þessari úttekt er að ekki liggur enn fyrir endurmat á viðbótarkostnaði vegna þessara breytinga. Einu upplýsingarnar sem liggja fyrir eru í þingskjölum í svari við fyrirspurn hv. fyrrverandi þingkonu Samfylkingarinnar, Helgu Völu Helgadóttur, þar sem sagt var að viðbótarkostnaðurinn næmi 1.770 millj. kr. og forsætisráðherra hefur staðfest að hann sé líklega um 2 milljarðar á kjörtímabilinu, jafnvel meiri. Í annan stað kemur fram í úttektinni að ekki hefur verið gerð nein tilraun til að meta sparnað eða hagræðingu vegna þessara breytinga. Í þriðja lagi má nefna að það verður ekki séð að markmiðum, háleitum markmiðum þessara breytinga, um að fella ósýnilega múra á milli ráðuneyta, efla samráð, samhæfingu og samstarf þeirra í milli hafi gengið eftir, a.m.k. er ekkert handfast um það í úttektinni að finna. Þá skortir yfirsýn yfir fjárhagslega stöðu ráðuneytanna. Stjórnarráðið var illa í stakk búið til að takast á við þessar breytingar og það virðist ýmislegt hafa komið mönnum í opna skjöldu, t.d. það að launaumhverfi væri ólíkt á milli ráðuneyta sem þó hefur verið kunnugt áratugum saman. Að auki hefur starfsánægja minnkað meðal starfsfólks ráðuneytanna. Horfumst í augu við það, frú forseti, að þessar aðgerðir og breytingar á Stjórnarráðinu voru aðeins gerðar til þess að þjóna pólitískum hagsmunum þriggja stjórnarflokka svo hægt væri að mynda ríkisstjórnina eftir kosningarnar 2021. Hæstv. forseti. Á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar er frumvarp dómsmálaráðherra um vefsölu áfengis. Þetta er um margt mjög áhugavert því að við hér inni vitum að það getur tekið okkur u.þ.b. fimm mínútur að panta áfengi á netinu og það getur verið komið heim til okkar samdægurs. Þó það sé ekki enn og verður mögulega aldrei löglegt þá er þetta samt sem áður möguleiki og umræður um þetta hafa skapast síðastliðnar vikur. Það má ekki auglýsa áfengi á Íslandi. Það má ekki selja áfengi á netinu í smásölu. En þetta er samt gert og viðbrögðin við því hafa verið mjög takmörkuð. Við sjáum þetta á auglýsingaskiltum, við sjáum þetta á samfélagsmiðlum, í sjónvarpinu og útvarpinu. Þetta er um allt. Maður verður að vissu leyti hugsi yfir viðbrögðum stjórnmálamanna en líka almennings. Við fórum í mjög gott átak fyrir mörgum árum um skaðsemi reykinga. Ástæðan fyrir því að ég nefni það er vegna þess að ég hef verið að spyrja í kringum mig upp á síðkastið hvort fólk viti hver áhrif áfengis eru á líkamann.

að það hefur orðið bakslag í unglingadrykkju. Það má því spyrja sig: Er þetta vegna þess að þau átta sig ekki á því hver áhrifin eru? Er það þannig að við þurfum að fara í sérstakt fræðsluátak um skaðsemi áfengis?

háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og hæstv. innviðaráðherra á að ég á tvær ósvaraðar fyrirspurnir hjá hvorum ráðherra sem ekki hefur verið svarað í 59 daga og ekki hefur einu sinni verið beðið um að fá að svara síðar.

Þetta mál var lagt fram fyrst fyrir einu ári síðan og þá kom í ljós að ekkert samráð hafði verið haft við ÖBÍ réttindasamtök. Þessu var mótmælt. Svo fór það í tætarann síðasta vor, leit síðan aftur dagsins ljós núna í haust óbreytt. Enn hafði ekkert samráð verið haft við ÖBÍ réttindasamtök. Enn hafði ekkert verið rætt við hagsmunasamtök fatlaðs fólks um breytingu sem hafði bein áhrif á stöðu þess.

Frú forseti. Þetta mál heitir hér innan sviga Úrbætur á póstmarkaði. Úrbætur á póstmarkaði eru engar í þessu máli. Kjarnaatriði málsins hefur verið tekið út og það sem út af stendur er eitthvert smælki. En aðalatriðið er að

í því efni hafi verið töluverður þungi af hálfu umsagnaraðila um póstmarkaðinn og við þekkjum þá umræðu alla. En ég gat ekki stillt mig um að koma hér upp og nefna það að þetta mál heitir Úrbætur á póstmarkaði, en úrbæturnar eru engar.

Frú forseti. Hér er lagt til að gera ágætt mál betra með því að lögfesta til bráðabirgða þau tölulegu viðmið sem er að finna í rammasamningi milli ríkis og sveitarfélaga um að auka framboð íbúða á tímabilinu 2023–2032,

að uppfylla samkomulag sem þau gerðu við ríkið. Það er nú skrýtið að meiri hluti þings virðist ekki vera til í að láta fólk standa við gefin loforð en svona er fólk víst stundum.

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga, nr. 101/2010. Í sáttmála ríkisstjórnarinnar er meðal annars kveðið á um að efla almannaþjónustu með það að markmiði að bæta lífskjör þeirra sem verst standa. Greiðsluaðlögun er úrræði fyrir einstaklinga sem glíma við verulega fjárhagserfiðleika og er markmið laga um greiðsluaðlögun að gera umsækjendum kleift að endurskipuleggja fjármál sín. Einstaklingar sækja um greiðsluaðlögun hjá embætti umboðsmanns skuldara sem annast framkvæmd úrræðisins. Lög um greiðsluaðlögun einstaklinga voru sett árið 2010, þar sem knýjandi þörf var fyrir úrræði til að takast á við þann vanda sem til kom vegna bankahrunsins árið 2008 og efnahagskreppunnar sem fylgdi í kjölfarið. Markmiðið með lagasetningunni var jafnframt að lögfesta varanlegt úrræði til framtíðar handa einstaklingum í verulegum greiðsluerfiðleikum en Ísland innleiddi síðast allra Norðurlandaþjóða slíkt úrræði. Markmiðið með frumvarpi þessu er að bæta úrræðið um greiðsluaðlögun og gera málsmeðferðina skýrari og skilvirkari, umsækjendum til hagsbóta. Mikil reynsla er komin á úrræðið en löggjöfin þarf að þróast í takt við breytt umhverfi og þarfir umsækjenda. Breytingarnar munu snerta fjölda fólks og þær skipta máli. Þær skipta máli því með þeim eflum við velferðarþjónustu við þau sem verst standa fjárhagslega í samfélaginu. Virðulegi forseti. Í frumvarpinu eru lagðar til nokkuð umfangsmiklar breytingar á ýmsum ákvæðum gildandi laga, nýjum ákvæðum bætt við og úrelt ákvæði eða ákvæði sem reynslan hefur sýnt að nýtast ekki sem skyldi eru felld brott. Með frumvarpinu er lagðar til breytingar á meðferð veðskulda. Lagt er til að heimilt verði að kveða á um lægri greiðslur eða gjaldfrest af veðkröfum í samningi um greiðsluaðlögun, ef skuldari getur ekki greitt raunafborganir veðlána. Tilgangurinn með slíkri heimild er að mæta sérstökum aðstæðum á borð við hátt vaxtastig eða tímabundnum aðstæðum eins og tekjuleysi. Skal tímabil breytts greiðslufyrirkomulags þó alla jafna ekki vara lengur en eitt ár. Gildandi lagaákvæði heimila ekki Gildandi lagaákvæði heimila ekki gjaldfrest af veðlánum með skýrum hætti og þröngar heimildir eru fyrir greiðslu lægri afborgana. Hér er því um mikilvægar breytingar að ræða sem gagnast geta þeim einstaklingum sem lenda í verulegum greiðsluerfiðleikum vegna veðlána. Þá er lagt til að sett verði ný málsmeðferðarákvæði vegna yfirveðsetningar á fasteignum, þar sem einstaklingar geta óskað eftir lækkun á veðsetningu þannig að hún miðist við markaðsverðmæti fasteignar, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Samkvæmt gildandi lögum fer lækkun á veðsetningu fasteignar samkvæmt lögum um tímabundna greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði, nr. 50/2009, en í frumvarpi þessu er tenging við þau lög felld brott. Samkvæmt nýjum ákvæðum skal málsmeðferð vegna slíkra umsókna fara fram á meðan greiðsluaðlögunarumleitanir standa yfir, í stað þess að hún fari fram við lok greiðsluaðlögunar. Lækkun veðskulda er þó ekki framkvæmd fyrr en ljóst er að skuldari hefur staðið við skyldur samkvæmt samningi. Með frumvarpinu eru lagðar til ákveðnar breytingar á meðferð krafna sem standa utan greiðsluaðlögunar, þannig að úrræðið verði heildstæðara. Í þessu felst að ákveðnar kröfur, t.d. um virðisaukaskatt, fésektir og meðlagsskuldir, geta orðið hluti af greiðsluáætlun samnings, þrátt fyrir að ekki sé heimilt að kveða á um eftirgjöf á þeim. Með þessu móti þurfa einstaklingar ekki að semja sjálfir sérstaklega við hlutaðeigandi kröfuhafa hvað þessar ákveðnu kröfur varðar. Samkvæmt gildandi lögum falla námslán utan greiðsluaðlögunar ásamt ábyrgðarskuldbindingum námslána en í frumvarpinu er lagt til það nýmæli að virkar kröfur vegna ábyrgðarskuldbindinga á námslánum falli undir úrræðið þannig að hægt verði að kveða á um meðferð þeirra í samningi. Er talin brýn þörf fyrir að greiðsluaðlögun taki til þessara krafna þar sem engar aðrar lögbundnar lausnir eru til staðar fyrir ábyrgðarmenn sem lenda í greiðsluerfiðleikum vegna þessara skuldbindinga.

og breytingu á aðstæðum sem leitt geta til synjunar á umsókn um greiðsluaðlögun. Einstaklingar sem eru ótímabundið búsettir erlendis geta nú leitað greiðsluaðlögunar vegna íslenskra krafna að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þá er lagt til að ákveðnir synjunarliðir verði felldir brott úr lögunum, nýjum bætt við og aðrir gerðir skýrari. Með frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á málsmeðferð sem varða kröfuhafa. Lagt er til að skýrt komi fram hvaða efniskröfur eru gerðar til kröfulýsinga og að umboðsmaður skuldara hafi heimild til að telja kröfu vanlýsta ef þeim kröfum er ekki mætt. Þá er lagt til að eingöngu þeir kröfuhafar sem lýstu kröfum fái afhent svokallað frumvarp til greiðsluaðlögunar, sem er tillaga að samningi um greiðsluaðlögun. Þá er lagt til að ákveðnir frestir sem varða kröfuhafa verði styttir, svo að málsmeðferðin verði fljótvirkari. Í frumvarpinu eru einnig lagðar til breytingar á málsmeðferð vegna breytinga eða ógildingar á greiðsluaðlögunarsamningi, m.a. til að auka líkur á því að skuldari geti staðið við samninginn og auka skilvirkni gagnvart kröfuhöfum. Samhliða er lagt til að sett verði lagaheimild fyrir umboðsmann skuldara til að fá upplýsingar frá greiðslumiðlunarbönkum um vanskil samninga. Er það gert meðal annars til að embættið geti haft samband við viðkomandi einstaklinga og veitt þeim ráðgjöf um rétt til breytingar á samningi. Má þannig forða einstaklingum frá því að samningar þeirra verði ógiltir. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins. Úrræðið um greiðsluaðlögun hefur margsannað gildi sitt en mikil þörf er jafnframt fyrir þær breytingar sem mælt er fyrir um í frumvarpinu. Hér erum við að reyna að ná enn betur en áður til fólks sem stendur frammi fyrir verulegum fjárhagserfiðleikum og það er gríðarlega mikilvægt. Yfir 8.700 umsóknir um greiðsluaðlögun hafa borist frá upphafi, en á bak við hverja umsókn geta verið bæði einstaklingar og hjón eða sambúðarfólk. Varðandi mat á fjárhagslegum áhrifaþáttum fyrir ríkið þá er hvorki gert ráð fyrir að frumvarpið hafi áhrif á tekjur né útgjöld. Samkvæmt greiningu gagna frá umboðsmanni skuldara eru líkur á því að efni frumvarpsins hafi meiri áhrif á konur en karla, á ákveðna samfélagshópa eins og örorkulífeyrisþega sem og yngri einstaklinga, en þessir hópar leita meira í úrræðið en aðrir. Þá er meginþorri umsækjenda í dag á leigumarkaði en sú staða kann að breytast á komandi misserum.

Lög um svæðisbundna flutningsjöfnun tóku gildi árið 2012. Markmið laganna er að styðja við framleiðsluiðnað og atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni með því að jafna flutningskostnað framleiðenda sem staðsettir eru fjarri innanlandsmarkaði eða útflutningshöfn og búa því við skerta samkeppnisstöðu vegna hærri flutningskostnaðar en framleiðendur sem staðsettir eru nær markaði. Tilefni frumvarpsins er að fram hafa komið ábendingar um að styrkir sem veittir eru samkvæmt lögunum hafi ekki skilað sér með nægilega sanngjörnum hætti til minni framleiðanda. Gagnrýnt hefur verið að lægstu styrkir séu of lágir en þeir sem sækja um lægstu styrkina eru almennt þeir sem standa höllustum fæti vegna smæðar sinnar. Ef þeir hætta að sækja um þá aukast styrkfjárhæðir til stærri aðila með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á samkeppnisstöðu minni framleiðenda. Mikilvægt er því að brugðist verði við þessari stöðu og telur meiri hlutinn efni frumvarpsins stuðla að því að jafna samkeppnisstöðu smærri aðila gagnvart stærri aðilum á markaði og svara þannig kalli minni framleiðenda á landsbyggðinni um að styrkveitingar skili sér með sanngjarnari hætti til umsækjenda. Með þeim megi betur ná þeim markmiðum svæðisbundinnar flutningsjöfnunar sem hafa jákvæð áhrif á byggðir landsins sem staðsettar eru fjarri markaði, en meiri hlutinn áréttar að framleiðsla er enn einn af hornsteinum byggðaþróunar og atvinnusköpunar. Frú forseti. Meiri hlutinn telur að Ísland eigi að vera í fararbroddi í umhverfismálum á alþjóðavísu. Í stjórnarsáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs kemur fram að orkuskipti séu ríkur þáttur í framlagi Íslands til að til að ná árangri í baráttunni við loftslagsvána samhliða því að styrkja efnahagslega stöðu landsins og vera í forystu í orkuskiptum á alþjóðavísu. Liður í fullum orkuskiptum er að gera Ísland óháð jarðefnaeldsneyti. Við umfjöllun málsins komu fram sjónarmið um að styrkir til jöfnunar á flutningskostnaði olíuvara, sem mælt er fyrir um í 7. gr. laga um svæðisbundna flutningsjöfnun, samræmist ekki þessum áherslum stjórnvalda í loftslagsmálum og heldur ekki áherslum sem íslenskt samfélag og þær þjóðir sem við berum okkur saman við hafa unnið að í tengslum við orkuskipti. Gert er ráð fyrir að lög um svæðisbundna flutningsjöfnun falli úr gildi 31. desember 2025. Þar með falla úr gildi heimildir til veitingar styrkja til að tryggja framboð olíuvara með því að jafna flutningskostnað á olíuvörum sem eru til notkunar innan lands til svæða sem búa við skerta samkeppnisstöðu. Vegna þessa leggur meiri hlutinn til að bætt verði við frumvarpið ákvæði til bráðabirgða um að ráðherra skuli fyrir árslok 2024 2024 gefa Alþingi skýrslu sem feli í sér áætlun um hvernig styrkir til jöfnunar á flutningskostnaði olíuvara verði lækkaðir í þrepum og að lokum felldir niður á gildistíma laganna. Á grundvelli þeirrar skýrslu verði unnt að grípa til viðeigandi lagabreytingar til að gera Ísland óháð jarðefnaeldsneyti. Meiri hlutinn undirstrikar mikilvægi þess að styrkir renni til framleiðenda í samræmi við markmið laganna. Við lækkun í þrepum með niðurfellingu þeirra styrkja sem nú renna til jöfnunar á flutningskostnaði olíuvara telur meiri hlutinn rétt að þeir styrkir renni til framleiðenda á landsbyggðinni í samræmi við markmið laganna.

Orri Páll Jóhannsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Vilhjálmur Árnason og Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti. Okkur er öllum umhugað um byggðaþróun og áttum okkur á mikilvægi þess að halda utan um brothættar byggðir. Það er okkar markmið að halda landinu öllu í blómlegri byggð. Í því felst m.a. að tryggja atvinnulíf á landsbyggðinni, nægileg tækifæri til þess að byggja rekstur og eflast, hvort sem um er að ræða stórar verksmiðjur eða smærri framleiðsluaðila í mikilli samkeppni sem hyggjast færa út kvíarnar. Hér erum við að svara skiljanlegri gagnrýni og tryggja þessum smærri framleiðendum sanngjarnari aðstæður, enda getur samkeppnisstaða þeirra reynst sérstaklega erfið, bæði vegna smæðar og fjarlægðar frá innanlandsmarkaði og/eða útflutningshöfn. Með því að jafna samkeppni milli aðila stuðlum við að blómlegri atvinnu og þá sérstaklega á landsbyggðinni. Þetta er mikilvægt skref í stóru myndinni þar sem atvinnutækifæri eru ein af grundvallarstoðunum í samkeppni byggða um að fá til sín vinnuafl og öfluga einstaklinga.

forseti. Ég mæli fyrir hönd meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2024 og breytingartillögum.

Þá er um að ræða hækkun á lágmarksfjárhæð bifreiðagjalds sem lagt er á fólksbíla, framlengingu á ákvæði til bráðabirgða til að sporna við því að víxlverkanir örorkubóta almannatrygginga og örorkulífeyris lífeyrissjóða hefjist að nýju, framlenging á bráðabirgðaákvæðum um hækkun á frítekjumarki örorkulífeyrisþega vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar, breytingar á sóknargjöldum, tímabundin 1 prósentustigs hækkun til eins árs á tekjuskatti lögaðila rekstrarárið 2024, hækkun úrvinnslugjalds á hjólbarða og breytingar á verðmætagjaldi sjókvíaeldis. Um aðrar breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu og ekki er sérstaklega fjallað um í nefndaráliti eða í þessari ræðu vísast til greinargerðar með frumvarpinu. Nefndin fjallaði ítarlega um málið og fékk til sín fulltrúa ráðuneyta, hagsmunaaðila og aðra sérfræðinga. Bárust 23 erindi um málið, þar á meðal 16 umsagnir og fimm minnisblöð, sem eru aðgengileg á vef Alþingis. Ég ætla að fara hér í tvö atriði í umfjöllun meiri hlutans í nefndaráliti. Þar er annars vegar um að ræða framlengingu á bráðabirgðaákvæði um víxlverkun á greiðslum almannatrygginga og lífeyrissjóða og svo starfsendurhæfingu. Um þessi mál kom fram í umsögnum að þessum framlengingum væri fagnað og þær taldar eiga rétt á sér sér en bent var á sérstaklega í máli sem snýr að starfsendurhæfingu að hafin væri vinna við endurskoðun á örorku og endurhæfingarmálum og vonir bundnar við að sú vinna leiddi til endurskoðunar á örorku- og endurhæfingarmálum. Í báðum þessum málum er það sjónarmið og afstaða meiri hlutans að taka undir þau hvatningar- og brýningarorð. Meiri hlutinn hvetur stjórnvöld til áframhaldandi vinnu með varanlegri lausn þannig að ekki verði frekari framlengingar á þessum bráðabirgðaákvæðum. Þær breytingar sem meiri hlutinn leggur til lúta að sóknargjöldum, verðmætagjaldi í sjókvíaeldi, breytingum á fjármögnun lögbundinnar þjónustu við fatlað fólk, sem er viðbót inn í þessa umræðu, reglugerðarheimild fyrir matvælaráðherra, sem er líka viðbót inn í þessa umræðu, sem og aðrar tæknilegar breytingar eins og rakið er í nefndaráliti. Um sóknargjöld er það að segja að í frumvarpinu er lagt til að sóknargjöld lækki úr krónutölunni 1.192 í krónutölu 1.107, er lækkun um 7,1%. Meiri hlutinn leggur til breytingu þess efnis að sóknargjald haldist óbreytt milli ára og verði á árinu 2024 1.192 kr. Um innheimtu og skil sóknargjalda er mælt fyrir í lögum um sóknargjöld o.fl., nr. 91/1987. Þar segir í 2. gr. að ríkissjóður skuli skila 15. hvers mánaðar, af óskiptum tekjuskatti, fjárhæð er rennur til þeirra safnaða sem rétt eiga á greiðslum og kveðið er á um í lögunum. Síðan eru ákvæði í lögunum um fjárhæð sóknargjalds og árlega uppfærslu hennar. Frú forseti. Þannig er með þetta mál og hefur verið undanfarin allmörg ár að vikið hefur verið frá þessari reglu í lögunum og sóknargjöld hafa verið ákvörðuð með bráðabirgðaákvæði sem kveður á um fasta krónutölu sóknargjalda. Ég ætla að nefna það hér að fyrir nefndina komu fulltrúar trúfélaga og eru uppi skiptar skoðanir um þetta gjald, allt frá því að það eigi að leggja það af og yfir í það að fylgja eigi eftir reglunni sem er í lögum um sóknargjöld. Samandregið er það mat meiri hlutans að nú sé mál að linni og því er beint til þeirra

í stað þess að ákvarða þau í formi bráðabirgðaákvæða ár hvert. Nú er mál að linni. Um fiskeldisgjaldið vil ég fara nokkrum orðum.

miðast fjárhæð gjalds við nýjasta 12 mánaða meðaltal alþjóðlegs markaðsverðs á laxi næst fyrir ákvörðunardag og skal nema 3,5% þegar verð er 4,8 evrur á kíló eða hærra. Í 30. gr. frumvarpsins sem hér um ræðir er lögð til sú breyting að efsta þrep gjaldsins, þ.e. þegar verð er 4,8 evrur eða hærra á kíló, hækki úr 3,5% í 5%. Frá upphafi gjaldtöku frá 2019 hefur aðferðafræðin byggst á því að innheimt er stigvaxandi og magnbundið verðmætagjald og greitt fyrir hvert framleitt kíló af slægðum laxi í hlutfalli við verð á heimsmarkaði hverju sinni. En frá því 2019 hafa forsendur í fiskeldi breyst. Þar ber helst að nefna að fram hefur komið að framleiðslukostnaður hefur hækkað og er nú um 6 evrur á hvert kíló en var nærri 4 evrur á kíló þegar lögin voru sett. Í annan stað hefur uppbygging sjóeldis verið hægari en gert var ráð fyrir. Í greinargerð með frumvarpinu 2019 var gert ráð fyrir að framleiðsla yrði yfir 52.000 tonn, bæði fyrir árin 2022 og 2023. Þetta hefur ekki gengið eftir þar sem framleitt magn 2023 er 33.500 tonn. Sú stærðarhagkvæmni sem var gert ráð fyrir í frumvarpinu 2019 er því ekki komin fram. Þá segir í greinargerðinni, með leyfi, frú forseti: „Jafnframt er ljóst að komi til þess að uppbygging fiskeldis verði ekki slík, sem að er stefnt ákveðnum skrefum af fiskeldisfyrirtækjunum, þá getur það kallað á endurskoðun gjaldtöku samkvæmt frumvarpi þessu.“ Það er því ljóst að þessi áform hafa ekki gengið eftir. Ég vil líka nefna það af þessu tilefni að Fiskistofa hefur reiknað út gjald á framleitt kíló fyrir árið 2024 miðað við óbreyttar forsendur laganna. Árið 2023 var gjald per framleitt kíló 18,33 kr.

Það sem skýrir þessa hækkun eru fyrst og fremst tvö atriði; annars vegar það að í fyrra var gerð breyting á lögunum þannig að nú er viðmiðunarverð til útreiknings meðaltal ársins en ekki meðaltal mánaðanna ágúst til október, sem eru að öllu jöfnu þeir mánuðir þar sem verð er lægst. Þessi breyting ein og sér hefur hækkað viðmiðunarverð til útreiknings fyrir 2024 um 26%. Til viðbótar er rétt að hafa í huga, frú forseti, að á sama tíma er innleiðing á afslætti fiskeldisgjalds að lækka úr 3/7 í 2/7. Þá liggja fyrir í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi um lagareldi þar sem lagðar eru til grundvallar breytingar á aðferðafræði fiskeldisgjaldsins, sem ég kom hérna inn á áðan, og hefur hæstv. matvælaráðherra metnaðarfull áform um að breytingin verði lögfest fyrir árið 2025. Fjölga á gjaldflokkum og breyta viðmiðunartíma. Þá hefur komið fram frá matvælaráðuneytinu að líta eigi til fjárfestingarþarfar í greininni og gæta að samkeppnishæfni greinarinnar á alþjóðamörkuðum.

prósentustig. Í nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2024 hefur verið gerð sú breyting að gert er ráð fyrir 6 milljarða kr. lækkun tekjuskatts einstaklinga vegna tilfærslna tekna til sveitarfélaga vegna reksturs málefna fatlaðs fólks. Útsvar hækki því um 6 milljarða á móti tekjuskattslækkuninni. Í kjölfar þessara breytinga barst hæstv. efnahags- og viðskiptanefnd minnisblað frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu þar sem segir að stjórnvöld hafi fallist á það með sveitarfélögum að gera breytingu á samkomulagi ríkis og sveitarfélaga um fjármögnun lögbundinnar þjónustu við fatlað fólk og flytja 6 milljarða frá ríki til sveitarfélaga í því skyni að bæta rekstrarafkomu sveitarfélaga og gera þeim kleift að standa við markmið sín um afkomu og skuldaþróun og rekstur málaflokksins. Því er lagt til að hámarksútsvar sveitarfélaga, sem nú er 14,74%, verði hækkað um 0,23% samhliða lækkun tekjuskatts um samsvarandi hlutföll í öllum skattþrepum einstaklinga. er líka gert ráð fyrir því að hlutdeild Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í útsvari aukist til jafns við hækkun hámarksútsvars.

til stuðnings innlendri framleiðslu á korni til fóðurs og manneldis. Þar er áætlað að verja um 2 milljörðum kr. til verkefnisins á næstu fimm árum. Hér er um að ræða töluverð fjárútlát sem gera ráð fyrir mati stjórnvalda og því þykir æskilegt að nánari útfærsla með þeim áherslum sem fjárveitingavaldið, að sjálfsögðu, hefur mælt fyrir komi fram í reglugerð.

Breytingin felur í sér nýja almenna reglugerðarheimild fyrir matvælaráðherra svo unnt sé að útfæra hvernig framkvæmdin skuli vera þegar tilfallandi styrkir og framlög eru veitt til einstakra verkefna í samræmi við markmið laganna og þær fjárveitingar sem veittar hafa verið til verkefnisins. Frú forseti. Að lokum leggur meiri hlutinn til ýmsar tæknilegar breytingar sem eru nánar útlistaðar í nefndaráliti. Að öllu þessu framansögðu virtu leggur meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem hér hefur verið gerð grein fyrir. Undir álit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar rita, auk þess sem hér stendur, hv. þingmenn Ágúst Bjarni Garðarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Vilhjálmur Árnason og Steinunn Þóra Árnadóttir.

rauninni ákvörðun um fjárveitingu til málaflokksins. Á móti kemur að ýmis trúfélög, eigum við að segja sérstaklega þjóðkirkjan, hafa haldið því á lofti að þetta sé innheimtuþjónusta af hálfu ríkisins. Það kann að vera að allir hafi eitthvað til síns máls í því sem verið er að segja hér. En í ljósi þess að á undanförnum árum hefur orðið gríðarleg breyting á samskiptum ríkis og þjóðkirkjunnar, sérstaklega fjárhagslega, er varðar laun starfsmanna þjóðkirkjunnar ýmis önnur fjárhagsleg málefni, við getum nefnt hér kirkjujarðasamkomulagið sem ég veit að hv. þingmaður er sérstakur áhugamaður um, þá kemur að þessu sem meiri hlutinn er að beina til ríkisstjórnarinnar og ráðherra þessa málaflokks, að það verði núna fundin varanleg lausn. Síðast var gerð tilraun til þess fyrir nokkrum árum en það hefur ekki komið nein afurð þar sem hægt er að taka afstöðu til málsins. Það getur vel verið að þjóðkirkjan og önnur trúfélög

og þar verður að vera ákveðið gagnsæi og, eins og í lögum um opinber fjármál, skilyrði um ákveðnar uppfylltar kvaðir eða rekstur eða þjónustu eða eitthvað svoleiðis, sem verður að vera skýrt kveðið á um.

Málið er að núna er þetta ekki skattur sem er lagður á einstaklinga eins og gildir um Framkvæmdasjóð aldraðra eða útvarpsgjald. Þetta er reiknuð stærð.

sem mér dettur í fljótu bragði í hug. Aðalatriðið er að þau sem eiga hér undir í málinu, trúar- og lífsskoðunarfélög, komist að því með einhverjum hætti hvernig þau vilja fjármagna og starfrækja sína starfsemi sem er, frú forseti, gríðarlega mikilvæg í sóknum landsins. Það ber jafnframt að geta þess sem er atriði til að taka það líka sérstaklega til skoðunar að margar sóknir víðs vegar um landið eru að halda við gömlum kirkjum,

að eiginfjárstaða heimilanna sé góð. Það finnst mér vera ótrúlegur málflutningur sem ekki tekur tillit til staðreynda eins og að hækkun fasteignaverðs eykur ekki ráðstöfunarfé heimilanna, hækkun fasteignaverðs leiðir yfirleitt til aukinna útgjalda vegna hækkandi fasteignagjalda,

Svo langar mig aðeins að ræða krónutöluskatta en samkvæmt frumvarpinu stendur til að hækka krónutöluskatta um 3,5% á milli ára.

maður á að stilla upp þeim bótakerfum sem við höfum í okkar velferðarkerfi og segja hvaða kerfi er best til þess að ná árangri, til þess að við náum utan um fólk sem er í þörf og þarf að rétta hjálparhönd, þá er vaxtabótakerfið ekki eitt þeirra kerfa sem kemst ofarlega á lista yfir gott og skilvirkt velferðar- og félagslegt bótakerfi.

í samfélaginu um að fara aðrar leiðir, svo sem með almenna íbúðakerfinu, húsnæðisbótum, séreignarsparnaði og öðrum ráðstöfunum eða fjármögnun á félagslegum íbúðakerfum, til að ná betur utan um þau mál.

þá á það ekki rétt á bótum. Í sjálfu sér er það bara ágætismál að fólk er að hækka í tekjum, ráðstöfunartekjur þess eru aukast og þá minnkar þörfin fyrir stuðning hins opinbera.

prósentuhækkun sem er mun lægri en gert er ráð fyrir um verðbólgu næsta árs þannig að í raun eru þessir skattstofnar eða gjöld að rýrna að virði sem því nemur.

Virðulegi forseti. Nú er það svo að ég vildi óska að ekki væri þörf á vaxtabótum. Ég tel að áherslan ætti að felast í því að koma í veg fyrir að bankarnir fái að blóðmjólka heimilin og græða stórkostlega á því en ekki að ríkið komi með plástur í formi vaxtabóta og leggi út í kostnað til að bæta heimilunum skaðann sem bankarnir hafa valdið. Bankarnir eiga að greiða sjálfir fyrir skaðann sem þeir hafa valdið en ekki skattgreiðendur vegna þess að það er bara eitthvað mjög öfugsnúið við þetta kerfi. Ég held að við hv. þingmaður séu sammála um það. En að því sögðu þá eru vextirnir í dag að sliga heimilin og eitthvað verður undan að láta. Það eru fjölmörg heimili í þeirri stöðu að þetta mun bara vera það sem skilur á milli feigs og ófeigs í þessu dæmi.

þetta háa vaxtastig í landinu er að bíta almenning og fyrirtæki landsins og við verðum að horfa til þeirra aðgerða sem hægt er að fara í til þess að ná vöxtunum niður. Það er alveg ljóst hvað það felur í sér.

í ríkisfjármálunum sem skipta máli og ég tel fjárlagafrumvarpið fyrir 2024 vera akkúrat mikilvægan þáttur í því. Þetta eru aðhaldssöm fjárlög.

að við náum samkomulagi um það hvað er til skiptanna í þessu þjóðfélagi og hvernig því er ráðstafað í réttlátar launahækkanir til fólks. Þetta eru lykilbreyturnar í því að ná niður vaxtastiginu ef við ætlum að taka mark á því sem Seðlabankinn er að segja.

Frú forseti. Verðbólgan hér á landi hefur minnkað minna eftir heimsfaraldur og vegna áhrifa stríðs í Úkraínu en í flestum löndum sem við kjósum að bera okkur saman við. Þráláta verðbólgu hér á landi verður að skoða í ljósi breytinga á verðbólgu í öðrum ríkjum. Greina þarf hvað það er hér á landi sem veldur þessari þróun og kortleggja hvar við greinum okkur frá öðrum í þessum efnum. Staðan hér á landi bitnar mest á tekjulágu fólki sem ver langstærstum hluta launa sinna í húsnæðiskostnað og almennar nauðsynjavörur. Þó að íslenska krónan sé augljóslega hluti vandans, þar sem tengsl eru á milli gjaldmiðils og vaxta, verðlags og verðbólgu, skýrir hún ekki allan þennan mun. Ísland sker sig einnig úr vegna mikilla umsvifa ferðaþjónustu í hagkerfinu. Samfylkingin hefur gagnrýnt að í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2024 og tekjubandormum sem því fylgja vanti markvissar aðgerðir til að draga úr verðbólgu og bregðast við afkomu- og húsnæðisvanda heimila. Fleiri hafa einnig gagnrýnt frumvörpin á sömu nótum, t.d. Alþýðusamband Íslands, BSRB og Öryrkjabandalagið. Stjórnvöld búa yfir stýritækjum sem geta í senn mildað og magnað ójöfnuð við skiptingu tekna og eigna í samfélaginu. Spurningin er aðeins hvort eða hvernig þau beita þeim tækjum. Ljóst er að stefna ríkisstjórnar VG, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar er að ekki eigi að beita stýritækjum til að auka jöfnuð. Efnahags- og framfarastofnunin, OECD, hefur vitnað til rannsókna sem sýna að aukinn ójöfnuður dregur úr hagvexti. Þær rannsóknir og fleiri virtar rannsóknir sýna að meiri jöfnuður leiðir til sanngjarnara samfélags og styrkir hagkerfi og hagsæld. Ef stjórnvöld vilja jafna leikinn til að auka samfélagslegt traust þarf að beita bæði skatt- og bótakerfinu. Skattstefna stjórnvalda á hverjum tíma segir til um hvernig þau vilja búa að almenningi og hvernig stjórnvöld vilja að samfélagið þróist. Jöfnunarhlutverk skattkerfisins og áhrif þess á eignarmyndun og tekjudreifingu eru ekki síður mikilvæg en tekjuöflunarhlutverk þess. Niðurstöður alþjóðlegra rannsókna sýna að neikvæð áhrif ójafnaðar á samfélög, ásamt íslenskri og erlendri greiningu, sýni skýr áhrif tekjujöfnunaraðgerða sem ættu að vera meiri hlutanum næg rök fyrir því að hverfa frá stefnu ójafnaðar og forðast að róa enn lengra á mið vaxandi misskiptingar. Ef greiðslur almannatrygginga og atvinnuleysistrygginga, vaxtabætur, húsnæðisbætur, barnabætur og fæðingarorlofsgreiðslur hækka ekki til samræmis við laun og verðlag er ríkisstjórnin að taka pólitíska ákvörðun um að auka ójöfnuð í landinu. Nú ætla ég aðeins að koma inn á málefni sem tengjast þessum breytingartillögum, fyrst vaxtabætur. Vaxtabætur eru tekju- og eignatengdar bætur til þeirra sem greiða vaxtagjöld af lánum vegna eigin húsnæðis. Viðmiðunarfjárhæðir stóðu í stað í mörg ár eftir breytingar sem tóku gildi árið 2009. Það ár stóð vaxtabótakerfið undir 20% vaxta- og verðbóta heimila. Í ár er það hlutfall nær 3%. Í umsögn ASÍ kemur fram að árið 2020 hefðu vaxtabætur þurft að vera 14,6 milljarðar til að standa undir 20% af vaxtagjöldum en í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2024 er hins vegar aðeins gert ráð fyrir að um 2 milljarðar fari í vaxtabætur. Vegna stýrivaxtahækkana sem hafa leitt til þess að stýrivextir eru nú 9,25% hefur kostnaður vegna húsnæðislána vaxið umtalsvert og mörg heimili eru í miklum fjárhagsvanda fyrir vikið. Tillaga í kjarapakka Samfylkingarinnar um að styðja 10.000 heimili til viðbótar í gegnum vaxtabótakerfið var felld við 2. umræðu fjárlaga. Stjórnarmeirihlutinn vill að viðmið til vaxtabóta verði óbreytt milli ára jafnvel þó að fasteignamat hafi hækkað mikið á flestum stöðum í landinu. Áhrifin eru þau að 5.000 færri heimili munu njóta vaxtabóta árið 2024 en í ár. Ríkisstjórnin er því í raun að leggja auknar álögur á skuldsett heimili þegar þörf er fyrir aukinn stuðning. Því leggur 1. minni hluti til að ráðstafanir verði gerðar til að heimilum sem njóta vaxtabóta fækki ekki milli ára. Það er það minnsta sem stjórnvöld geta gert. Því er gerð tillaga um að viðmið fyrir vaxtabætur hækki um 12% líkt og fasteignamat og að launaviðmið fylgi launavísitölu. Þá að barnabótum. Ef Ísland á að vera barnvænt samfélag, líkt og við jafnaðarmenn ætlum okkur að koma á í kringum ætlum okkur að koma á í kringum næstu kosningar ef við fáum til þess stuðning, verður að styðja fleiri barnafjölskyldur. Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi eru barnabætur ekki tekjutengdar líkt og hér á landi en í Danmörku hefjast skerðingar við háar tekjur. Tekjutengingin er í öðrum norrænum ríkjum í gegnum tekjuskattskerfið. Hugsunin er sú að með barnabótum séu kjör þeirra sem hafa börn á framfæri jöfnuð á við kjör þeirra sem hafa ekki börn á framfæri. Barnafjölskyldur fá þannig skattalækkun en tekjuhæstu einstaklingarnir greiða hins vegar hærri tekjuskatta en hinir, hvort sem þau hafa börn á framfæri eða ekki. Við í Samfylkingunni, jafnaðarflokki Íslands, viljum stíga örugg skref í átt að barnvænna samfélagi og til þess þarf skilvirkara barnabótakerfi. Það allra minnsta sem stjórnvöld geta gert nú er að sjá til þess að óskertar barnabætur skerðist ekki að raunvirði. Því leggur 1. minni hluti til breytingartillögu um það. Þá um almennar íbúðir. Lög um almennar íbúðir voru samþykkt árið 2016. Íbúðakerfið er í raun tilraun til að endurreisa vísi að félagslega húsnæðiskerfinu sem var aflagt undir lok síðustu aldar með þeim afleiðingum að félagslegum íbúðum fækkaði um helming milli áranna 1998 og 2017. Markmið laga um almennar íbúðir er að bæta húsnæðisöryggi þeirra sem eru undir ákveðnum tekju- og eignamörkum með því að auka aðgengi að öruggu og viðeigandi leiguhúsnæði. Þannig sé stuðlað að því að húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu þeirra sem leigja húsnæði og fari að jafnaði ekki yfir 25% af ráðstöfunartekjum þeirra. Styrkja þarf almenna íbúðakerfið verulega og halda áfram að byggja óhagnaðardrifnar leiguíbúðir um allt land. Meginmarkmið almenna íbúðakerfisins er aukið framboð leiguhúsnæðis og að húsnæðiskostnaður ungs fólks verði í samræmi við greiðslugetu. Brynja leigufélag segir í umsögn sinni að endurgreiðsla virðisaukaskatts af vinnu á byggingarstað við nýbyggingar, endurbætur og viðhald íbúða hafi mikil áhrif á rekstur félagsins og getu til að viðhalda hóflegu leiguverði. Breytingar sem tóku gildi 1. júlí 2023 og lækkuðu endurgreiðsluhlutfall úr 60% í 35% hafi haft neikvæð áhrif. Í umsögnum Búseta og Félagsbústaða var sama upp á teningnum, ákall um að þessi lækkun yrði afturkölluð. Undir þetta tekur 1. minni hluti og leggur fram breytingartillögu um að falli íbúðarhúsnæði undir lög um almennar íbúðir skuli endurgreiða byggjendum þess 60% virðisaukaskatts þeir hafa greitt af vinnu manna á byggingarstað. Einnig leggur 1. minni hluti til að húsnæðisbætur haldi verðgildi sínu milli ára því að öðrum kosti væru lagðar auknar byrðar á leigjendur sem eru í mjög erfiðri stöðu nú þegar. Frú forseti. 1. minni hluti fagnar því hins vegar að samkomulag hafi tekist milli ríkis og sveitarfélaga um skref í þá átt að málaflokki fatlaðs fólks fylgi aukið fjármagn til sveitarfélaga. Það var árið 2011 sem þjónusta við fatlað fólk fluttist til sveitarfélaga og nær allar götur síðan hafa ríki og sveitarfélög deilt um fjárframlög. Sú deila hefur í einhverjum tilfellum komið niður á þjónustu við fatlað fólk. Það skref sem stigið er með breytingartillögum meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar er til bóta en þó er mikilvægt að unnið verði áfram að varanlegri lausn. Að lokum aðeins um fiskeldisgjald, frú forseti. Meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar gerir tillögu um að lækka fiskeldisgjald frá því sem gert var ráð fyrir í 30. gr. frumvarpsins. 1. minni hluti telur þá breytingartillögu meiri hlutans vanhugsaða. Atburðir sem tengjast fiskeldi sýna skýrt að það er ekki vanþörf á auknu fjármagni til eftirlits með fiskeldi og til rannsókna á því. 1. minni hluti mótmælir því að bíða þurfi eftir breytingum á lögum um laxeldi áður en gjaldið tekur meiri breytingum. Bæta þarf stjórnsýslu fiskeldis strax, m.a. til að koma til móts við athugasemdir sem komu skýrt fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar. Á þessu ári hafa komið í ljós alvarlegir misbrestir á eftirliti og starfsemi fyrirtækja í fiskeldi og fjármagn þarf til að bæta þar úr.

hvar jöfnuður er meiri en á Íslandi í öðrum löndum: Hvar er jöfnuður meiri en akkúrat hér á Íslandi? Hvort sem um er að ræða Norðurlöndin eða Evrópusambandið eða þá önnur þau lönd í heiminum sem hægt er að bera Ísland saman við, hvar er jöfnuður meiri?

Það segir okkur að það félagslega kerfi sem við búum við hér á Íslandi er að hafa gríðarleg áhrif, hvort sem um er að ræða fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, barnabóta, húsnæðisbóta, atvinnuleysisbóta, örorkubóta gríðarlega mikil áhrif af hinu félagslega kerfi sem birtast okkur í þessum tölum um Gini-stuðulinn. Við erum líka með þrepaskipt skattkerfi. Þannig að ég spyr: Hvað er það sem er svo hræðilegt hér á Íslandi að Samfylkingin talar eins og allt sé hér á vonarvöl? Ég spyr hv. þingmann: Hvar er jöfnuður meiri en á Íslandi?

En það fer auðvitað, eins og hv. þingmaður sagði, aðeins eftir því hvað þú notar til grundvallar. Gini-stuðullinn mælir t.d. bara tekjujöfnuð. Það eru stórir hlutar samfélagsins hérna sem hafa afkomu sína fyrst og fremst af fjármagnstekjum. Þar er miklu meiri ójöfnuður. Það er rétt hjá hv. þingmanni að hér er ekki allt á vonarvöl en í ljósi þess að allar rannsóknir sýna að mikill jöfnuður í samfélagi er líklegri til að skila kraftmeira, friðsamara og betra samfélagi þá ættu stjórnvöld að huga aðeins að því að þróa þetta enn frekar í réttari átt. Nú stöndum við frammi fyrir gríðarlega flóknum efnahagslegum aðstæðum þar sem ríkisstjórnin hefur meira eða minna útvistað verkefninu til Seðlabankans sem talar um þetta fjárlagafrumvarp sem í besta falli hlutlaust. afleiðingar hefur það? Jú, Seðlabankinn hefur þetta tæki, að hækka vexti. Gallinn við það tæki er að það leggst jafnt á alla hópa og þess vegna hlutfallslega langverst á láglaunafólk og þá sem eru skuldsettir. Þess vegna ætti ríkisstjórnin að beita aðhaldi, bæði á útgjaldahlið en ekki síst tekjuhlið, og styrkja tilfærslukerfin sem eru langskilvirkasta leiðin til að koma aðstoðinni nauðsynlega þangað sem hennar er þörf. Ég tek eftir því að það gerir ríkisstjórnin t.d. í tilfelli ungra bænda, sem eru í miklum erfiðleikum. Þar beita þau einmitt vaxtabótakerfinu til að koma aurunum þangað sem þörf er á þeim. Það sama ætti ríkisstjórnin að gera varðandi húsnæðisbætur, barnabætur og vaxtabætur.

Ísland stendur einna best í heimi þegar kemur að jöfnuði og ekki eingöngu vegna Gini-stuðulsins, það eru aðrir mælikvarðar líka sem rétt er að taka fram. Varðandi tekjur og varðandi eignamyndun í landinu undanfarin ár þá er allt á sömu leið:

Er hann á móti því að Seðlabankinn sé sjálfstæður í miðlun á peningastefnunni við ákvörðun vaxta? Vill hann færa það vald til ríkisstjórnarinnar? Getur það verið? Ég held að svo sé ekki en ég vil fá nánari útskýringar á þessu, frú forseti.

með því að sýna ekki nægt aðhald og það þarf að gera bæði á útgjaldahlið og tekjuhlið, hefur Seðlabankinn þurft að grípa líklega til róttækari vaxtahækkana en ef hér hefði verið styrkari stjórn.

En það er ekki síst vegna þessara háu vaxta núna sem vandamál blasa við fjölmörgum Íslendingum, ekki bara sárafátækasta fólkinu heldur líka venjulegum Íslendingum, millitekjufólki. Það er nú einu sinni þannig, hv. þingmaður, að jafnvel þó að á pappírunum hafi orðið til einhver eignamyndun þá borðar fjölskyldan ekki hurðarkarma, steinsteypu eða eldhúsinnréttinguna. Það þarf að koma til móts við þessar fjölskyldur.

Í frumvarpi þessu, hinum árlega bandormi, eru lagðar til breytingar á ýmsum lagaákvæðum til samræmis við stefnumótun í ríkisfjármálum og með tilliti til verðlagsþróunar. Að meginstefnu er um að ræða breytingar á sköttum og gjöldum, en einnig er fjallað um hvaða tímabundnu úrræði og tímabundnu bráðabirgðaheimildir í lögum verða framlengdar um ár. Sem kennari lærði ég að byrja á jákvæðu hlutunum. Alltaf skal þakka það sem vel er gert. Þannig er það jákvætt að meiri hlutinn leggi til 1% yfirfærslu á tekjum til sveitarfélaga til að fjármagna lögbundna þjónustu þeirra við fatlað fólk. Sveitarfélögin hafa lengi átt erfitt með að fjármagna þessa þjónustu þannig að þetta er löngu tímabær aðgerð sem ber að fagna. Ég er einnig ánægð með að sóknargjöld verði ekki verið lækkuð frekar en orðið er. Sem landsbyggðarþingmaður geri ég mér sífellt betur grein fyrir mikilvægi þeirrar þjónustu sem kirkjan veitir, ekki hvað síst á erfiðum tímum í lífi fólks, bæði í formi félagsstarfs, sálgæslu og í formi hjálparstarfs. Það er engin spurning að þörfin fyrir t.d. matargjafir mun aukast á næstu mánuðum eftir því sem herðist að heimilunum. Þar hefur kirkjan aðstoðað fleiri en við gerum okkur almennt grein fyrir. Alveg burtséð frá trú fólks þá veitir kirkjan alls kyns hjálp til allra þeirra sem á þurfa að halda, bæði í formi matargjafa og ráðgjafar. Opinberir aðilar eru ekki að fara að fylla það skarð ef kirkjan þarf að draga saman seglin. Hún er afar mikilvæg samfélagsleg stofnun á landsbyggðinni. Það sama á við á höfuðborgarsvæðinu, þó við verðum bara ekki jafn vör við það vegna fjölmennis enda vinnur hún almennt störf sín í hljóði. Þegar við ræðum ríkisfjármál er nauðsynlegt að hafa í huga efnahagsástand í þjóðfélaginu. Regluleg útgjöld heimilanna hafa aukist verulega undanfarin misseri.

Fram undan eru kjarasamningsviðræður og það er afar mikilvægt að forsendur þeirra samninga haldi. Því hefur t.d. Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, kallað eftir því að ríki, sveitarfélög, verslun og þjónusta skuldbindi sig um að hækka ekki gjaldskrár umfram 2,5% á næsta ári. Það er í þessu samhengi sem við þurfum að ræða áform ríkisstjórnarinnar um að hækka skatta og gjöld. Samkvæmt frumvarpinu stendur til að hækka krónutöluskatta um 3,5% milli ára. Hækkunin er rökstudd með vísan til samræmis við almennar verðlagsbreytingar í samræmi við forsendur fjárlagafrumvarps fyrir árið 2024. Þessar skattahækkanir leggjast jafnt á alla, óháð efnahag, og bitna því hlutfallslega meira á þeim efnaminni. Tekjulægsta fólkið greiðir hærra hlutfall af sínum ráðstöfunartekjum í slíka skatta og ver hæstu hlutfalli tekna sinna til nauðsynja. Auk þess má leiða að því líkur að krónutöluhækkanir geti haft ólík áhrif á karla og konur, enda eru konur að meðaltali með lægri tekjur en karlar og þær komi því að meðaltali hlutfallslega verr niður á konum en körlum. Vert er að hafa í huga að krónutöluskattar hafa alls ekki alltaf fylgt verðlagi. Flestir hagsmunaaðilar, svo sem heildarsamtök launþega og vinnuveitenda og Öryrkjabandalag Íslands, eru sammála um að hækkun krónutöluskatta um 7,7% um síðustu áramót hafi aðeins aukið verðbólguþrýsting. Í aðdraganda komandi kjarasamningsviðræðna þegar mikilvægt er að ríkið setji gott fordæmi leggur 2. minni hluti til að krónutöluskattar taki ekki breytingum næstu áramót. Ekki stendur til að gera breytingar á fjárhæðum eða viðmiðum vaxtabóta milli ára þrátt fyrir að vaxtakostnaður heimilanna sé í hæstu hæðum. Fyrirsjáanlegt er að fjöldi fólks muni fá lægri vaxtabætur á næsta ári eða jafnvel detta út úr vaxtabótakerfinu. Ein algengasta skýring þess að fólk fái greiddar minni vaxtabætur á milli ára er hækkun fasteignamats. Það eitt og sér getur þýtt að fólk fái minni vaxtabætur, jafnvel þótt tekjur og afborganir haldast óbreyttar. Árið 2023 hækkaði heildarmat fasteigna á Íslandi um 19,9% frá árinu áður og fasteignamat fyrir árið 2024 gerir ráð fyrir 11,7% Þessi hækkun samsvarar 31,6% hækkun á tveimur árum. Hærra fasteignamat felur hvorki í sér lægri afborganir af húsnæðislánum né auknar mánaðarlegar tekjur. Tekið er undir sjónarmið ÖBÍ um að mikilvægt sé að eignamörk séu í takt við breyttar forsendur svo einstaklingar sem búa í eigin fasteign en standa höllum fæti fjárhagslega fái ekki skertar vaxtabætur sökum þenslu á húsnæðismarkaði. minni hluti tekur undir ábendingu ÖBÍ og leggur til að eignarskerðingarmörk vaxtabóta verði hækkuð um 12% milli ára. Það er ótrúlegt að ríkisstjórnin sé enn við sama heygarðshornið og hún var árið 2022 þegar ég sendi fjármála- og efnahagsráðherra fyrirspurn um áhrif hækkunar fasteignamats þrátt fyrir hve gríðarlega staðan hefur versnað síðan. Þá strax lá fyrir, samkvæmt svari ráðherra, að um 2.800 framteljendur myndu missa réttinn til vaxtabóta en núna eru þeir orðnir um 5.000 talsins. Það þýðir að um 5.000 fjölskyldur sem hefðu átt rétt á vaxtabótum áður en fasteignamat eigna þeirra hækkaði munu ekki eiga hann þó að aðstæður þeirra séu í raun verri en áður vegna hækkandi vöruverðs í blússandi verðbólgu og gríðarlegrar hækkunar vaxta. Jafnframt kom fram í fyrrnefndu svari ráðherra að þá væri áætlað að allt að 90% þeirra sem þó fengju vaxtabætur myndu verða fyrir auknum skerðingum vegna hækkandi fasteignamats. Útlit er því fyrir að stuðningur ríkisins til fjölskyldna sem glíma við okurvexti fari gríðarlega mikið lækkandi milli ára. Á sama tíma og húsnæðiskostnaður er hærri en nokkru sinni fyrr virðist ríkisstjórnin enn vera við sama heygarðshornið og hyggst ekki hækka skerðingarmörk vaxtabóta þrátt fyrir allar þessar gríðarlegu hækkanir. Í svari sínu við skriflegri fyrirspurn minni kom fram hjá fjármálaráðherra að spenna væri mikil í þjóðarbúinu á alla mælikvarða, sem kallaði á aðhald á sviði peninga- og ríkisfjármála. Í svari ráðherra sagði orðrétt: „Hækkun eignarskerðingarmarka myndi draga úr sjálfvirkri sveiflujöfnun kerfisins, þvert á hagstjórnarstefnu stjórnvalda, og myndi eingöngu gagnast íbúðareigendum, einkum þeim sem hafa orðið eignameiri vegna hækkunar íbúðaverðs.“

vegna mikillar hækkunar húsnæðisverðs. Ríkisstjórnin virðist enn vera á þessari furðulegu skoðun þó að staðan hafi versnað til mikilla muna síðan ég lagði þessa fyrirspurn fram fyrir rúmu ári síðan, síðan, a.m.k. ætlar hún ekkert að gera fyrir heimili í neyð. Þetta eru kaldar kveðjur til heimila landsins sem geta almennt ekki einu sinni losað þetta fé sitt þar sem fasteignamarkaðurinn er svo til botnfrosinn. Jú, fasteignaverðið hefur hækkar, en ekkert selst. Alveg séríslenskt eins og venjulega. Tekjur hafa ekkert aukist hjá þessum heimilum en útgjöld þeirra hafa margfaldast á undanförnum mánuðum. Staðan er mun verri en hún var, en ekkert bólar á raunverulegum aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Fólkið í landinu er verr statt en áður þrátt fyrir tölur á pappír sem engin áhrif hafa á getu þeirra til að standa undir mánaðarlegum útgjöldum, sem er það eina sem skiptir þau raunverulegu máli. Nú er það svo að ég vildi óska að ekki væri þörf á vaxtabótum. Ég tel að áherslan ætti að felast í því að koma í veg fyrir að bankarnir fái að blóðmjólka heimilin og græða stórkostlega á því, en ekki að ríkið komi með plástur í formi vaxtabóta og leggi út í kostnað til að bæta heimilunum skaðann sem bankarnir hafa valdið. Það er eitthvað verulega öfugsnúið við það. Bankarnir eiga sjálfir að greiða fyrir skaðann sem þeir hafa valdið, ekki skattgreiðendur. Að því sögðu eru vaxtabætur nauðsynlegar til að bregðast við því ástandi sem nú ríkir. Áðurnefnt svar fjármálaráðherra byggir á vandræðalega röngum forsendum og vanþekkingu á nokkrum augljósum staðreyndum málsins eins og t.d. þeim að hækkun fasteignaverðs eykur ekki ráðstöfunarfé heimilanna, hækkun fasteignaverðs leiðir yfirleitt til aukinna útgjalda vegna hækkandi fasteignagjalda, þau heimili sem hafa tekið verðtryggð lán sjá höfuðstól lána sinna hækka alveg jafn hratt, ef ekki hraðar en fasteignaverðið, hækkun fasteignaverðs hefur engin áhrif á heimilisbókhaldið fyrr en fasteign er seld,

5.000 fjölskyldur sem hafa það lágar tekjur og skulda svo mikið að þær hefðu átt rétt á vaxtabótum áður en vextir fóru að hækka munu ekki fá þær þegar vextir hafa hækkað svo að skuldabyrði þeirra hefur aukist um tugi og yfirleitt hundruð þúsunda í hverjum mánuði, vegna þess að verðmat á íbúðum þeirra hefur hækkað á pappír þó að ráðstöfunartekjur þeirra séu þær sömu og áður. Að svipta þetta fólk vaxtabótum heitir einfaldlega að ráðast á garðinn þar sem hann er lægstur. Um það hljótum við öll að vera sammála, hvað svo sem okkur finnst um vaxtabætur að öðru leyti. Því legg ég til breytingu um að eignarskerðingamörk vaxtabóta hækki milli ára um 12%, en hvet ríkisstjórnina jafnframt til að gera raunverulegar breytingar þannig að ríkið þurfi ekki að beita björgunaraðgerðum sem þessum í efnahagsástandi sem hefur skapast vegna vegna misráðinna aðgerða Seðlabankans í svokallaðri baráttu sinni við verðbólguna, þar sem hver mótsögnin rekur aðra, og vegna athafnaleysis ríkisstjórnarinnar.

Þá myndu heimilin ná vopnum sínum og fá að blómstra. Vaxtabætur eru einnig varla upp í nös á ketti, en þær eru þó betra en ekki neitt, og í besta falli plástur á svöðusár. Það má segja að fjármagnseigendur og fyrirtæki hafi hagnast mikið á árinu, enda kemur fram í fjárlagafrumvarpinu að tekjur ríkissjóðs af fjármagnstekjuskatti verði 18 milljarðar kr. vegna hærra vaxtastigs og meiri söluhagnaðar en gert hafði verið ráð fyrir. Einnig er gert ráð fyrir því að tekjuskattur lögaðila verði hækkaður um 1% og mun sú hækkun falla jafnt á öll hlutafélög og einkahlutafélög. Þessar breytingar eru gerðar sem hluti af aðgerðum stjórnvalda til að draga úr þenslu í hagkerfinu. En væri ekki betra að tengja þetta við fyrirtæki sem skila meiri hagnaði? Ég fór fram á að samhliða vinnu nefndarinnar í þessu máli myndi fjármálaráðuneytið reikna út hversu miklar tekjur ríkissjóður myndi fá ef tekjuskattur lögaðila yrði þrepaskiptur þannig að hann myndi hækka um 2% á fyrirtæki með skattstofn yfir 100 millj. kr. og 3% á fyrirtæki með skattstofn yfir 500 millj. kr. Í svari ráðuneytisins kom fram að nýjustu upplýsingar sem lægju fyrir um álagningu tekjuskatts á lögaðila væru frá árinu 2022 vegna rekstrarársins 2021 og að ef tekjuskattur lögaðila hefði við þá álagningu verið þrepaskiptur með þeim hætti sem hér er lýst hefðu tekjur ríkissjóðs af skattinum, að öðru óbreyttu, verið 8,6 milljörðum kr. meiri en raunin var eða 9%. minni hluti leggur ekki til breytingu þess efnis en telur að stjórnvöld ættu að skoða þrepaskiptingu tekjuskatts lögaðila og greina nánar mögulegar útfærslur og áhrif þeirra. Árið 2019 var smánarlega lágur bankaskattur upp á 0,376% lækkaður í 0,145%. Ástæða lækkunar var sögð vera til að auðvelda bönkum að lækka vexti á útlánum samhliða vaxtalækkunum Seðlabanka Íslands og auka útlán þeirra. Auk þess var talið að þessi lækkun á bankaskatti myndi leiða til ódýrari lána til heimila og fyrirtækja — látum það síast aðeins inn. Það er nefnilega morgunljóst að þetta hefur ekki skilað sér í minni vaxtamun og er hann svipaður nú og hann var árið 2018. Bankarnir hafa undanfarin misseri skilað miklum hagnaði í skjóli fákeppni og hárra stýrivaxta. Það er kominn tími til að þeir skili samfélaginu til baka þó ekki væri nema hluta af þeim ágóða. Því er lagt til að bankaskatturinn verði hækkaður í 0,838% sem myndi auka tekjur ríkissjóðs um rúma 30 milljarða kr. á næsta ári. Þann tekjuauka yrði hægt að nýta til að draga úr hörðustu áhrifum verðbólgunnar á fátækt fólk og jafnframt draga úr skuldasöfnun ríkissjóðs. Til vara legg ég til að bankaskatturinn verði a.m.k. hækkaður í það sem hann var fyrir lækkun, 0,376%, enda hefur lækkun hans ekki skilað sér á nokkurn hátt til neytenda og við hljótum að geta komið í veg fyrir að kostnaðinum verði velt yfir á neytendur eins og margir óttast. Við erum löggjafarvaldið og eigum ekki að láta stjórnast af ótta við fjármálakerfið. Í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2024 er gert ráð fyrir að fé verði tekið úr Framkvæmdasjóði aldraðra til að standa straum af rekstri hjúkrunarrýma. Í frumvarpinu sem hér um ræðir er það útfært með því að leggja til framlengingu á ákvæði til bráðabirgða sem hefur áður verið framlengt tíu sinnum. Í lögum um málefni aldraðra segir um Framkvæmdasjóð aldraðra: „Sjóðnum er ætlað að stuðla að uppbyggingu og efla öldrunarþjónustu um allt land og skal fé úr honum varið til byggingar byggingar stofnana fyrir aldraða, þjónustumiðstöðva og dagdvala, að mæta kostnaði við nauðsynlegar breytingar á slíku húsnæði og til viðhalds húsnæðis dagdvalar-, dvalar- og hjúkrunarheimila, auk annarra verkefna sem stuðla að uppbyggingu öldrunarþjónustu.“ Það fer þvert gegn upphaflegum tilgangi framkvæmdasjóðsins að nýta fjármuni hans í rekstur hjúkrunarheimila en ekki raunverulegar framkvæmdir, uppbyggingu hjúkrunarheimila sem sannarlega er skortur á. Vegna þess leggur 2. minni hluti til að umrædd heimild verði felld brott. Sjaldan hefur verið erfiðara en nú að komast inn á húsnæðismarkað. Meðal þess sem stendur í vegi fyrir því eru stimpilgjöld. Þetta er ekkert annað en skattur á þá lífsnauðsyn sem íbúðarhúsnæði er. 2. minni hluti leggur því til að stimpilgjöld af íbúðarhúsnæði sem aflað er til eigin nota verði afnumin. Það er til þess fallið að auka hreyfanleika á húsnæðismarkaði. Jafnframt myndi það lækka þröskuldinn fyrir ungt fólk sem er að reyna að komast inn á húsnæðismarkað og bæta samkeppnisstöðu þeirra sem eru að reyna að koma þaki

Það er eins og enginn skilningur sé á því hjá ríkisstjórninni hversu erfið staðan er á heimilum sem eru undir meðaltekjum. Það má ekki gleymast að á þeim enda tekjustigans er fólk sem nú berst fyrir heimilum sínum. Undirrituð þekkir af eigin reynslu örvæntinguna sem fylgir yfirvofandi heimilismissi og finnur virkilega til með foreldrum í fjárhagserfiðleikum, sem nú reyna að setja upp gleðigrímu fyrir börnin sín um jólin. Það er því miður ekkert fyrir þetta fólk í þessu frumvarpi. Þvert á móti munu þessar hækkanir gera þeim erfiðara fyrir. Þær fara auk þess beint í vísitöluna. Á sama tíma segist ríkisstjórnin vera að berjast gegn verðbólgunni, að það sé hennar stærsta markmið. Veruleikafirringin er algjör. Svo verður ekki komist hjá því að nefna að fáránleikann í því að ríkisstjórnin sé að fara í aðgerðir til að auka framboð á húsnæðismarkaði, á meðan það er yfirlýst markmið Seðlabankans að stöðva allar framkvæmdir, enda markaðurinn botnfrosinn svo ekki sé tekið sterkar til orða. Það er ekki nema von að það gangi illa að vinna bug á verðbólgunni þegar allt rekst á annars horn.

ég get tekið undir sumt í, til að mynda er ég sammála því að það skiptir máli að verið er að gera breytingu sem miðar að því að sveitarfélögin geti hækkað útsvarið hjá sér til að koma betur betur til móts við málaflokk fatlaðs fólks eins og hefur lengi verið rætt. En mig langaði að koma upp í andsvar fyrst til þess að mótmæla því, sem mér fannst vera dregnar hér mjög breiðar línur um, að ekkert hafi verið gert fyrir heimili í neyð í þessu landi.

sér í lagi fyrir tekjulágt fólk, leigjendur og ungt fólk til þess að bæta stöðu þeirra hópa sem búa nú þegar við hvað minnst húsnæðisöryggi. Þessu finnst mér mikilvægt að halda til haga. En svo langar mig að spyrja hv. þingmann því að hún leggur til að alveg verði fallið frá krónutöluhækkunum, en ég tel þær mjög hógværar, einungis 3,5%, þær fylgi ekki verðbólgunni: Hvernig sér hv. þingmaður fyrir sér

En, já, ég segi að ekkert hafi verið gert fyrir heimili í neyð vegna þess að neyðin er gríðarlega mikil og mér finnst ríkisstjórnin almennt séð vera í afneitun um hversu mikil hún er. Alltaf er öll hjálp

í. Sú hjálp sem hugsanlega hefur verið boðin er bara ekkert í samræmi við vandann, ekki í neinu samræmi við vandann. Þegar leiga er farin að telja 400.000 kr., algeng leiga 300.000–400.000 kr. á mánuði og fólk er með tekjur sem eru jafnvel bara rétt það og svo eru vextirnir og þeir eru líka búnir að vaxa sem þessu nemur — hvaða hjálp er þetta fólk að fá?

Sem betur fer hafa lífskjör almennt verið að batna mjög hér í landinu og líkt og ég kom inn á í mínu fyrra andsvari þá hefur verið margvíslegur stuðningur til þess að til þess að bæta stöðu fólks á húsnæðismarkaði. Þá nefndi ég ekki að það hefur m.a. verið áhersla lögð á það að efla framboð á húsnæði með því að auka stofnframlög til almenna íbúðakerfisins og fjölga leiguíbúðum sem eru á viðráðanlegum kjörum fyrir tekjulægri heimilin. Mér finnst mjög eðlilegt að fjármunum ríkisins sé sé forgangsraðað til þeirra sem eru tekjulægri vegna þess að það er hópurinn sem er í hvað erfiðastri stöðu. Varðandi krónutölugjöldin, gott og vel, það er allt í lagi að segja að við tökumst á við þetta síðar og það er auðvitað það sem ríkisstjórnin er að hluta til að gera með því að leggja til mjög hóflegar hækkanir á þeim. Það skiptir máli til þess að ná tökum á verðbólgunni. Ég held jafnframt að það skipti máli að hugsa í dag hvernig við ætlum að fjármagna ríkissjóð til framtíðar vegna þess að til þess að tryggja lífskjör í landinu til framtíðar þá megum við ekki aðeins hugsa um daginn í dag. Við eigum að taka mið af honum en einnig þannig að við getum stuðlað áfram að góðu samfélagi til framtíðar. Ég tel að hér sé verið að ná ákveðnu jafnvægi í því

að halda sem kirkjan er með til hjálparstarfs núna þegar neyðin er að aukast í þjóðfélaginu. Við megum ekki við því að hún fari að draga saman seglin enda er ríkið er ríkið ekki að standa sig í þeim málum sem skyldi. Það er alveg á hreinu. Hv. þingmaður talaði um að lífskjör hefðu batnað á Íslandi. Það fer nú alveg eftir því hvaða mælikvarðar eru notaðir. Þegar við erum að horfa upp á það núna að allar forsendur hjá fólki eru brostnar og það er að borga upp undir, eins og ég færði rök fyrir í grein sem ég skrifaði bara núna um daginn, 98,5% tekna sinna, af útborguðum tekjum í kostnað kostnað vegna lána, vegna húsnæðiskostnaðar, þá er nú lítið eftir af þessum góðu lífskjörum. Þetta með framboð á húsnæði, að það sé verið er að auka framboð á húsnæði, þá hefði náttúrlega átt að vera fyrir löngu búið að auka framboð á húsnæði. Við hjá Hagsmunasamtökum heimilanna höfum talað um það síðan 2012 að það þyrfti að auka framboð á húsnæði og núna er verið að gera það. Það tekur mörg ár. ár. Fyrir utan það að margt af því sem ríkisstjórnin er að lofa er ekki einu sinni á hennar valdi. Það er á valdi sveitarfélaga að útvega lóðir. Það er spurning með verktaka sem hver á fætur öðrum eru núna að bregða búi af því að þeir geta ekki verið á þessum markaði sem Seðlabankinn er búinn að botnfrysta. Ég spyr þá: Hvað á að gera núna? Hvernig verður þetta þegar fólk fer í hrönnum að gefast Þessar krónutöluhækkanir, jú, jú, fínt, að hugsa fyrir hlutum núna og fram í tímann, hóflegar hækkanir. Það getur vel verið. En þær eru engu að síður verðbólguhvetjandi og það passar ekki

og krónutöluskatt á rafbíla. Á ytri vef Alþingis segir um þetta frumvarp að markmið þess sé að breyta ýmsum lögum sem tengjast tekju- og gjaldahlið ríkissjóðs í samræmi við forsendur fjárlagafrumvarps fyrir árið 2024. Þar segir um helstu breytingar að lagt er til að krónutöluskattar, þ.e. kolefnisgjald, olíugjald, almennt og sérstakt kílómetragjald,

Þá er gert ráð fyrir hækkun á lágmarksfjárhæð bifreiðagjalds sem lagt er á fólksbíla. Þá er einnig lagt til að gerðar verði breytingar á eftirlitsgjaldi til að standa undir áætluðum kostnaði við rekstur Fjármálaeftirlits og skilavalds innan Seðlabanka Íslands. Gert er ráð fyrir lækkun gjaldhlutfalls vegna greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara í samræmi við áætlaðan rekstrarkostnað stofnunarinnar. Lagt er til bráðabirgðaákvæði sem koma skal í veg fyrir að kostnaðarþátttaka heimilismanna á dvalar- og hjúkrunarheimilum aukist við það að tengingar við tekjur maka voru afnumdar. Lagt er til að sóknargjöld verði lækkuð og að breytingar verði gerðar á fjárhæð losunargjalds samkvæmt lögum um loftslagsmál. Þess ber að geta að fallið hefur verið frá þessari tillögu um lækkun á sóknargjöldum.

Flestar aðrar breytingar tengjast framlengingu bráðabirgðaákvæða. Þar er um að ræða breytingar á alls 21 lögum, ef ég fer rétt með. Tillaga er í frumvarpinu um óbreyttar viðmiðanir í vaxtabótakerfinu og hún leiðir til þess að útgjöld vegna vaxtabóta nema 2,8 milljörðum kr. á árinu 2024.

Íslenskt efnahagsumhverfi hefur einkennst af öfgum. Kaupmáttur, byggingamarkaður, gengi krónunnar, verðbólga og vextir; allt er þetta undirorpið tíðari og meiri sveiflum á Íslandi en í þeim löndum sem við berum okkur helst saman við. Þessum óstöðugleika fylgir aukinn kostnaður fyrir almenning. Í því ljósi er hlutverk opinberra fjármála í sveiflujöfnun mikilvægara hér en í öðrum löndum. Ábyrg fjármálastjórn og gott samspil fjármálastefnu og peningastefnu er til þess fallið að draga úr þessum sveiflum á meðan rangar ákvarðanir í því þensluástandi sem nú ríkir munu ýta undir frekari verðbólgu. 3. minni hluti harmar að í frumvarpi þessu séu ekki skýr merki um að unnið sé að auknum stöðugleika í íslensku efnahagsumhverfi. Þriðji minni hluti lýsir áhyggjum af veikleikum í undirliggjandi afkomu ríkissjóðs sem hafa verið ljósir frá árinu 2019. Í álitsgerð fjármálaráðs um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2024–2028 er athygli vakin á því að fyrri fjármálaáætlanir hafi ekki gengið eftir. Þar segir að ástæðurnar séu af tvennum toga. Annars vegar hafi efnahagsframvindan ekki verið í samræmi við hagspár sem lagðar voru til grundvallar. Hins vegar sé um að kenna lausung í fjármálastjórninni sjálfri,

Þegar þensla er í efnahagsmálum er erfitt að rökstyðja hallarekstur ríkissjóðs, enda ýtir hann undir frekari þenslu, hefur neikvæð áhrif á viðskiptajöfnuð og dregur úr svigrúmi til að mæta áföllum í framtíðinni.

til þess að styrkja tekjustofna hins opinbera með ábyrgum og varanlegum hætti, t.d. með því að fylgja tillögum Viðreisnar um að leggja kolefnisgjald á stóriðju til samræmis við annan atvinnurekstur og með breytingum á veiðigjaldi til að það endurspegli betur markaðsvirði aflaheimilda. Eins er áhyggjuefni að ríkisstjórnin hafi ekki með fjárlagafrumvarpi því sem er til umræðu um þessar mundir framkvæmt ítarlegt mat á útgjöldum ríkisins og forgangsraðað verkefnum til að mæta ábendingum fjármálaráðs um að draga úr hallarekstri. Gott fyrsta skref í því hefði verið að minnka yfirbyggingu hins opinbera og fækka ráðuneytum. Í frumvarpi þessu eru lagðar til verulegar hækkanir á ýmsum sköttum og gjöldum. Í stað þess að breytingar á gjaldtöku hins opinbera miði að því að styrkja tekjustofna ríkisins með ábyrgum og varanlegum hætti, líkt og Viðreisn hefur talað fyrir, er sú leið farin í frumvarpinu að hækka fyrst og fremst gjöld sem almenningur greiðir. Almenningur á Íslandi greiðir þegar eina hæstu skatta í heimi án þess að njóta þjónustu í samræmi við það. Viðreisn leggur áherslu á það að staðinn sé vörður um heimilin í landinu og ekki síst millistéttina sem hefur borið mestan þunga í yfirstandandi verðbólguástandi. Undantekning frá þessu, virðulegi forseti, er að í frumvarpi ríkisstjórnarinnar er lagt til að tekjuskattur lögaðila verði hækkaður tímabundið til eins árs um 1

eða markaðsgjaldi í sjávarútvegi. Hins vegar er skattahækkunin að sögn meiri hlutans hluti af aðgerðum stjórnvalda til að draga úr þenslu í hagkerfinu.

Þessi aðgerð er því hvorki til þess fallin að styrkja tekjustofna hins opinbera varanlega né að ná tökum á verðbólgu hratt og vel. Þá kemur að sóknargjöldum. Í frumvarpinu er lagt til að föst krónutala sóknargjalda verði lækkuð úr 1.192 kr. á mánuði í 1.107 kr. fyrir árið 2024. Kemur sú lækkun til vegna þess að í meðferð Alþingis á frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2023 voru sóknargjöld hækkuð tímabundið en í frumvarpinu er lagt til að sú hækkun verði nú felld niður. Í umsögnum Þjóðkirkjunnar og Víðistaðakirkju er þessu mótmælt og lagt til að sóknargjöld verði þess í stað hækkuð „að lágmarki samkvæmt vísitölu“. Meiri hluti nefndarinnar hefur lagt fram breytingartillögu við ákvæði frumvarpsins um sóknargjöld þess efnis að gjöldin haldist óbreytt árið 2024. Meiri hlutinn beinir því jafnframt til fjármála- og efnahagsráðherra og dómsmálaráðherra í nefndaráliti sínu að þeir hugi að varanlegri útfærslu á tilhögun sóknargjalda í stað ákvarðana í formi bráðabirgðaákvæða hvert ár. Þriðji minni hluti tekur undir það að best væri að koma á varanlegu fyrirkomulagi varðandi sóknargjöld. Hann telur þó rétt að í stað þess að kveðið sé á um tiltekna fjárhæð gjaldanna í lögum færi betur á því að ríkið hætti innheimtu sóknargjalda fyrir trú- og lífsskoðunarfélög og viðkomandi félög ákveði þess í stað fjárhæð félagsgjalda sinna og annist sjálf innheimtu þeirra, líkt og önnur félagasamtök gera. Það væri mikilvægur liður í því að auka sjálfstæði Þjóðkirkjunnar og annarra trú- og lífsskoðunarfélaga í landinu. Þá er komið að krónutölusköttum. Hinir svonefndu krónutöluskattar, þ.e. kolefnisgjald, olíugjald, almennt og sérstakt kílómetragjald, almennt og sérstakt bensíngjald, bifreiðagjald, áfengisgjald og tóbaksgjald, sem kveðið er á um í lögum að nemi hvert fyrir sig tiltekinni fjárhæð, eru hækkaðir í frumvarpinu um 3,5% með flatri aðferðafræði.

Til dæmis er hækkun á bensín-, olíu- og kolefnisgjöldum til þess fallin að styðja við markmið ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum en það er hækkun á útvarpsgjaldi ekki. Breytingar á þessum gjöldum lýsa því skorti á pólitískum áherslum eða forgangsröðun. Hagstofa Íslands gerir ráð fyrir því að verðbólga á næsta ári verði 5,6%. Gangi það eftir lækka krónutöluskattar að raunvirði um 2,4%. 3. minni hluti telur það ekki vera náttúrulögmál að umrædd gjöld hækki í takt við verðlag og virðist ríkisstjórnin vera sammála í ár, ólíkt árinu í fyrra. Hækkanirnar sem ríkisstjórnin leggur til eru þó til þess fallnar að hafa áhrif til hækkunar á vísitölu neysluverðs um 0,1% samkvæmt greinargerð með frumvarpinu.

heldur ættu gjöld á bensín, olíu og kolefnislosun að endurspegla mengunarvarnasjónarmið sem væru til þess fallin að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda

Á Landspítala dvelja nú 93 einstaklingar sem búið er að útskrifa en vegna skorts á úrræðum komast þeir hvergi. Á sama tíma þurfa um 70 veikir einstaklingar að dvelja á göngum spítalans þar sem sjúkrastofur skortir. Ástand þetta lýsir ekki góðri hagstjórn. Dvöl á spítala er dýrasta umönnunarúrræðið og þrátt fyrir að hjúkrunarrými séu dýr myndi það margborga sig að fjölga þeim, bæði til að skapa veikum eldri einstaklingum úrræði við hæfi en ekki síður til að létta á Landspítala og auka möguleika hans á að sinna þeim sem þurfa á sértækum úrræðum spítalans að halda. Landspítali má ekki vera dýrasta hjúkrunarheimili landsins.

Var það mikilvægur táknrænn stuðningur við Úkraínu vegna innrásar Rússa og áhrifa átakanna á efnahag landsins. Niðurfellingin var tímabundin til eins árs en að þeim tíma loknum lögðu fulltrúar ríkisstjórnarinnar ekki fram frumvarp um að framlengja undanþáguna, þrátt fyrir ríkan vilja til þess á þinginu og meðal

Það er mikilvægt að styðja úkraínskt atvinnulíf enda hefur úkraínska þjóðin orðið fyrir gífurlegum samdrætti á sama tíma og hún stendur vörð um landamæri sín og þá heimsmynd og gildi sem öryggi Vesturlanda byggist á.

2024 fella niður tolla af vörum sem fluttar eru inn á tollsvæði ríkisins og eru að öllu leyti upprunnar í Úkraínu. Við ákvörðun um uppruna vöru skal fara eftir ákvæðum fríverslunarsamnings milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu

Eitt af þeim málum eru samskipti ríkis og sveitarfélaga. Það hefur legið fyrir lengi að lögbundin þjónustuskylda sveitarfélaganna hefur verið aukin. Má þar nefna aukna þjónustu við fatlaða einstaklinga, m.a. vegna lagabreytinga sem settar voru hér á hinu háa Alþingi. Það hefur skilið eftir gat hjá sveitarfélögunum sem ekki hefur verið fyllt. Í fjárlögum síðasta árs var gerð sú breyting að sveitarfélögum var ætlaður stærri hluti af skatttekjum, þ.e. útsvarsprósenta var hækkuð og tekjuskattur lækkaður á móti. Nú stendur til að gera þetta varanlegt og er það vel. Hins vegar hafa sveitarfélögin haldið því fram að þessi breyting ein og sér dugi ekki. Meira þurfi að koma til. Um þetta hefur verið rætt á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga og vonandi finnst lausn sem dugar til framtíðar. Annað sem mig langar að nefna er sú krafa sem nú er sett á sveitarfélög að bjóða upp á leikskóla allt frá því að börn verða eins árs. Þetta hefur vafist fyrir mörgum sveitarfélögum, bæði vegna kostnaðar við uppbyggingu innviðanna en ekki síður vegna þess að fagmenntað fólk skortir til að sinna svo ungum börnum. Að mínu mati þarf að fara fram umræða um samspil fæðingarorlofs og vistunar barna á leikskóla. Er hægt að gera þá kröfu á sveitarfélögin að þau sinni börnum allt frá eins árs aldri eða þarf að skoða það að lengja fæðingarorlof á móti? Atvinnulífið kallar á að foreldrar mæti til vinnu en börn þurfa að sjálfsögðu samveru við foreldra sína á fyrstu stigum ævinnar og því þarf að mínu mati að fara fram umræða um þetta samspil leikskóla og fæðingarorlofs. Það sem er barninu fyrir bestu skal ávallt hafa forgang við ákvarðanatöku, segir í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og út frá því eigum við hér á hinu háa Alþingi að vinna. Annað sem mig langar að nefna, virðulegur forseti, er kjarasamningsgerðin sem er fram undan. Það er morgunljóst að það verður talsverð áskorun að takast á við það verkefni. Það hefur vakið athygli mína að heyra ráðherra segja að aðilar vinnumarkaðarins verði bara að semja, en ríkið er nú einu sinni stærsti launagreiðandi landsins og það hefur auðvitað mikil áhrif á rekstur ríkissjóðs hver framvindan verður. Það hafa margir öfundað Norðurlöndin af því fyrirkomulagi kjarasamningsgerðar sem hefur þróast hér í áratugi, í þríhliða viðræðum milli launþega, atvinnurekenda og stjórnvalda. Það fyrirkomulag hefur gefist vel og er algjörlega nauðsynlegt að því verði viðhaldið. Hins vegar gætir mikils óþols í garð ríkisins þegar kemur að stöðugleika og hárri vaxtabyrði heimilanna, en ekki síst stöðunni á vinnumarkaði. Því er hætt við að erfitt verði að ná saman. Það er erfitt að sjá stéttarfélög ná saman um kröfugerðir þar sem staða þeirra og félagsmanna þeirra er bara ólík.

Það er sammerkt með öllum þessum hópum að verðbólga og háir vextir eru farin að naga burt þá kaupmáttaraukningu sem náðist í síðustu kjarasamningum og það verður ekki látið líðast að slíkar fjármagnstilfærslur eigi sér stað til lengri tíma. Þá mun staðan á húsnæðismarkaði skipta máli þegar kemur að gerð kjarasamninga og þar mun reyna á ríkisstjórnina. Allt of stór hluti launa fer í að greiða af lánum og húsnæðisverð er hér í hæstu hæðum og hætt við að svo verði áfram nema til komi veruleg aukning á framboði. Þar hafa stjórnvöld skyldum að gegna, bæði ríki og sveitarfélög. Við aðstæður sem þessar er algerlega nauðsynlegt að skoða aðrar leiðir til að ná niður verðbólgu og skapa hér stöðugleika.

Slíkir samningar byggja ekki bara á hóflegum launabreytingum heldur einnig á því að keyra niður verðlag. Virðulegur forseti. Við þurfum á stöðugleikasamningum að halda. Fjölmargar umsagnir hafa borist um þetta frumvarp en ekki síður um fjárlögin sjálf. Mig langar, með leyfi forseta, að vitna í nokkrar þeirra. Umsögn BHM heitir Spennið beltin og segir það ýmislegt um hvernig þau líta á stöðuna.

BHM. Aðstæður í efnahagslífinu eru afar krefjandi fyrir hagstjórnaraðila og erfitt gæti verið að svara ákalli almennings um aukinn stöðugleika. Kaupmáttur hefur dregist saman fjóra ársfjórðunga í röð í fyrsta skipti frá 2012

Sveiflur í efnahagsumhverfinu hafa með þeim hætti mikil áhrif á rekstur og fjárhagslega stöðu sveitarfélaganna til lengri og skemmri tíma. Þjónusta sveitarfélaganna byggir á því að jafnvægi ríki í rekstri þegar kemur að tekjum, launum og öðrum rekstrarútgjöldum, fyrirsjáanleika í fjármagnskostnaði vegna nauðsynlegrar uppbyggingar innviða, þ.e. mannvirkja, gatna, lóða og lagna, vegna þjónustu þjónustu við íbúa og fyrirtæki. Ytri aðstæður síðustu missera, sveiflur í hagkerfinu og staða efnahagsmála almennt hafa að ósekju falið í sér áskoranir fyrir rekstur Reykjavíkurborgar sem og annarra sveitarfélaga, á sinn þátt í því að ógna sjálfbærni þeirra og getu til að takast á við og sinna eðlilegu hlutverki sínu í samræmi við lög Alþingis og stefnumörkun málaflokka, ekki bara stefnumörkun borgarinnar, heldur stefnumörkun ríkisins og samfélagsins alls.“ sveitarfélaga bendir á málaflokk fatlaðs fólks í umsögn sinni en þar segir: „Sveitarfélögin tóku yfir málefni fatlaðs fólks árið 2011 og fylgdi verkefninu fjármagn í formi útsvarshækkunar sem að stærstum hluta fór til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.

Meðal skýringa má nefna að með lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir komu auknar kröfur um þjónustu, en þær voru ekki kostnaðarmetnar og ekkert fjármagn fylgdi þeim.

Þetta eru þau fórnarskipti sem stjórnvöld standa frammi fyrir þegar kemur að skuldasöfnun.“ „Vaxtagjöld eru þriðji stærsti fjárlagaliður fyrirliggjandi fjárlagafrumvarps. Aðeins lífeyristryggingar og Landspítali eru fjárfrekari liðir en vaxtagjöld. Kappsmál ætti að vera að draga úr þessum kostnaði

Í ályktuninni sagði m.a.: „Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er ekki að finna neinar raunverulegar aðgerðir sem stuðla að lækkun verðbólgu á þessu ári. Í áætluninni er heldur ekki að finna nein áform um að styðja við afkomu heimilanna eða taka á þeim bráðavanda sem ríkir á húsnæðismarkaði eða í

en þær gegna mjög mikilvægu hlutverki í öllum byggðarlögum. Þær þurfa að vera vel í stakk búnar til að mæta þörfum íbúa svæðisins á hverjum tíma, auk þess að sinna stórauknum fjölda ferðafólks og sumarhúsafólks sem sækir Vesturland heim og þarf á heilbrigðis- og slysaþjónustu að halda. Nauðsynlegt er að skapa heilsugæslustöðvunum þá umgjörð að

Það skiptir miklu máli að vel sé að verki staðið. Hins vegar er ekki hægt að sjá að gera eigi þær breytingar sem munu einhverju skipta um velferð landsmanna. Einhverra hluta vegna upplifir maður þessi fjárlög sem einhvers konar bútasaum, framreikning á ýmsu sem mun litlu breyta fyrir stöðu almennings í landinu. Hallarekstur verður áfram viðlagið og gerir fjármálaráðherra ráð fyrir 46 milljarða halla á næsta ári, ári, þ.e. ef hann nær að selja Íslandsbanka, sem er alls ekki gefið að hann hafi stuðning fyrir í ríkisstjórninni. Við eigum eftir að sjá það gerast. Ef það gerist ekki verður hallinn tæplega 100 milljarðar kr. kr. Virðulegur forseti. Það er að mínu mati algjörlega nauðsynlegt að taka upp ný vinnubrögð í rekstri ríkissjóðs. Við getum ekki og megum ekki reka ríkissjóð endalaust með halla eins og við höfum verið að gera allt frá árinu 2019. Því er nauðsynlegt að ráðast í aðgerðir sem duga til að rétta þennan hallarekstur af. Virðulegur forseti. Flugmóðurskip á sjálfstýringu mun að endingu stranda.

þegar ég las nefndarálitið í morgun staldraði ég við hjúkrunarheimilin vegna þess að þær tölur sem þar koma fram eru ekki þær sömu og ég hef undir höndum, þar sem á landinu eru 573 sem bíða eftir hjúkrunarheimili en ekki 800 og á höfuðborgarsvæðinu eru 268 á bið en ekki 400 í Reykjavík. En látum það liggja á milli hluta af því að ég tek undir það með þingflokki Viðreisnar það er mikilvægt að fjölga hér hjúkrunarrýmum og þá sérstaklega úrræðum fyrir eldra fólk sem klárað hefur meðferð á Landspítala. Í því samhengi

samningur um þjónustu við veika aldraða á Vífilsstöðum og biðrýmum hefur fjölgað verulega. Miklar tafir hafa því miður víða orðið við byggingu á nýjum hjúkrunarheimilum sem hafa verið í farvatninu, með tilheyrandi áhrifum. Að frumkvæði heilbrigðisráðherra var því farið af stað í vinnu við að endurskoða fyrirkomulag um uppbyggingu hjúkrunarheimila í þeim tilgangi að flýta nauðsynlegri uppbyggingu og auka hagræði. Sá hópur hefur nú skilað tillögum að breyttu fyrirkomulagi sem munu vonandi koma fram á nýju ári. En á sama tíma og þetta hefur verið að gerast þá

á hendi ríkisins að reka af því að þau fá ekki nægilega fjármuni til að reka þessi hjúkrunarheimili. Ég ætla heldur ekki að gera ágreining við hv. þingmann um þær tölur sem ég las um í fréttum í gær,

Maður veltir fyrir sér: Hvernig stendur á þessu? Er það vegna þess að það er svo mikið í sjóði sem hefur ekki gengið út og hægt er að nýta þá fjármuni? Ég skal ekki um það segja.

að reyna að stytta þetta ferli, gera það allt saman skilvirkara, vegna þess að það má hreinlega ekki vera þannig að þetta sé enn einn þjónustuþátturinn sem er sveitarfélögum þungur baggi að bera.

þá hefur eitt hjúkrunarheimili verið á framkvæmdaáætlun hjá borginni og það er nýkomið úr skipulagsferli. Það tók borgina tvö ár

að við lendum á spítala og þá er betra að við förum með fólk á hjúkrunarheimili heldur en að setja það á Landspítalann eða t.d. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Þar liggur fullt af veikum einstaklingum sem gætu verið á hjúkrunarheimili en af því að þau eru ekki til staðar þá erum við að nota dýrasta úrræðið. Eins og forstjóri hjúkrunar á Landspítala sagði í viðtali í gær: Landspítalinn er að verða dýrasta hjúkrunarheimili á Íslandi.

Staðan er sú að efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar hefur ekki virkað. Þegar frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2023 var lagt fram gerði Hagstofa Íslands ráð fyrir 4,9% verðbólgu á þessu ári. Sú spá hækkaði upp í 5,6% í árslok áður en frumvarpið var afgreitt en nú er verðbólga 8% og gert ráð fyrir 8,7% verðbólgu í árslok í ár miðað við hvað kemur fram í nefndaráliti vegna fjáraukalaga, merkilegt nokk. Samt átti þetta fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar, sem við erum að klára þetta árið, að vinna gegn verðbólgu. Næsta átti að gera það líka. Á sama tíma hefur verðbólga í Evrópu hins vegar farið minnkandi, úr 8,6% í upphafi árs niður í 2,4% í nóvember 2023. Í upphafi árs var verðbólga á Íslandi hins vegar 9,9% en er komin núna niður í 8%.

Peningakerfið stjórnast í stórum dráttum af umfangi lána, útgjöldum ríkisins, stýrivöxtum og sköttum. Á móti kemur síðan ákveðin verðmætasköpun og viðskiptajöfnuður við útlönd; stóru flæðisþættirnir í hagkerfinu. Síðan er ákveðið innra flæði eins og stýrivextirnir og verðbólgan og því um líkt sem stjórnar því hvernig ákveðnir hópar innan hagkerfisins eru í rauninni að koma út úr viðskiptum sínum með þennan blessaða gjaldmiðil sem við erum með.

Ekki eru hins vegar öll útgjöld eins, og heldur ekki allir skattar. Sum útgjöld skapa verðmæti en önnur gera það ekki og sumir skattar eru hamlandi en aðrir eru hvetjandi. Til dæmis má nefna kolefnisgjald. Einhverjir myndu segja að kolefnisgjald sé hamlandi skattur en markmið þeirrar skattlagningar er í rauninni að úrelda kolefni og þar með skattlagninguna. Skattlagningin snýst um að láta mengun kosta og þau sem menga borga. Það er því hvati til að menga ekki og samfélag sem mengar ekki er bara betra samfélag en samfélag sem mengar. Svo einfalt er það. Skattlagning er efnahagslegt stjórntæki og það er áhugavert að pæla í því bara fræðilega eins og með nútímahagfræðipælingum hvernig í rauninni skattar virka á eiginlegt fjármagn. Í raun og veru er alveg jafngilt að horfa á skattlagningu sem svo að verið sé að eyða peningum úr hagkerfinu

til skiptanna gagnvart þeim verðmætum sem eru til. En síðan kemur ríkið með útgjöld á móti til að blanda þar inn í og þá getur það valdið þenslu og ýmsu svoleiðis. Þess vegna hefur skattkerfið áhrif á það hvernig áhrif á það hvernig peningaflæði í hagkerfinu er með því að skattleggja laun, verslun, vörur, þjónustu, fjármagnstilfærslur og arðgreiðslur. Með því að ákveða hvar er verið að skattleggja, og hversu mikið er verið að hafa áhrif á það hvernig peningar flæða. Til dæmis getur lágur fjármagnstekjuskattur haft þau áhrif að í stað þess að arður af starfsemi sé greiddur sem launatekjur sé arður frekar greiddur sem fjármagnstekjuskattur. Þetta er alveg áhugavert því það má þá spyrja hvort skattkerfið sé sanngjarnt því þegar einhver er í þeirri aðstöðu með einhverja starfsemi sína að borga sér laun sem starfsmaður í þeirri starfsemi eða að sú starfsemi greiði arð til sömu manneskjunnar vegna ágóða þeirrar starfsemi,

þá er það ekkert endilega rosalega sanngjörn leið til að hafa áhrif á hvernig skattkerfið sem slíkt virkar miðað við annað fólk sem hefur ekki sama

En í þessu verðbólguástandi sem hefur varað í um tvö ár hefur ríkisstjórnin ekki beitt skattheimtu sem hagstjórnartæki, aðallega vegna þess að ég held að það samræmist ekki hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins. En það er ekki nóg að segja að skattar eigi að vera lágir af því að það útilokar í rauninni notkun á einu helsta hagstjórnartæki ríkisstjórnarinnar.

sem sumir geta notfært sér en ekki aðrir. Það leiðir í rauninni til þess að tekjur ríkisins almennt séð minnka, sem dugar þá ekki fyrir þeim lögum og þeirri þjónustu sem er búið að samþykkja að eigi að veita. Þar af leiðandi þarf að hækka skatta á alla og það gerir það að verkum að það eru aðrir sem borga fyrir það að sumir eru að ná að svindla sig fram hjá kerfinu með löglegum holum eða meira að segja ólöglegum holum þegar allt kemur til Við þurfum nefnilega að hafa skattkerfi og haga ríkisútgjöldum þannig að það sé efnahagslega heilbrigt á þann hátt að minnka líkur á efnahagslegum óstöðugleika til að efnahagskerfið virki einmitt fyrir alla en ekki bara suma.

Til að byrja með leggjum við til að kolefnisgjald verði hækkað um 50% til að færa það nær markaðsvirði. Eins og er þá er það ekki þannig að þau sem menga borgi, það eru aðrir sem borga þar upp á milli þannig að mörg okkar borga fyrir þau sem menga. Þau sem menga eiga að greiða fyrir þá mengun. Það er einfaldlega sanngjarnt.

Í þriðja lagi er lagt til að fjármagnstekjuskattur verði hækkaður í 30% til að loka fyrir þetta skattagat sem er á milli hátekjuskattsþrepsins og fjármagnstekjuskatts. Eins og er geta sumir komist hjá því að greiða hátekjuskatt með því að greiða sér arð í staðinn fyrir laun. Þessi breyting hefur nær eingöngu áhrif á efstu tekjutíund, alla vega miðað við gögnin eins og þau koma fram á tekjusagan.is.

Í fimmta lagi er lagt til að almennur tekjuskattur verði lækkaður og lög um sóknargjöld verði felld brott en trúar- og lífsskoðunarfélög geti ákveðið og innheimt félagsgjöld sín sjálf, ríkið þurfi ekki að innheimta þau gjöld fyrir félögin. Að lokum er lagt til að gjöld í gjaldskrá Samkeppniseftirlitsins vegna samrunamála verði hækkuð þannig að gjaldskráin endurspegli raunverulegan kostnað eftirlitsins vegna samrunamála.

er ráð fyrir 6 milljarða kr. lækkun tekjuskatts einstaklinga vegna tilfærslna tekna til sveitarfélaga vegna reksturs málefna fatlaðs fólks.